Í dag tekur því sæti á Alþingi fyrir hann 1. varamaður á lista Sjálfstæðisflokksins í kjördæminu, Brynjar Níelsson. Brynjar Níelsson hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðinn velkominn til starfa að nýju.

Á fundi forsætisnefndar í morgun voru gerðar breytingar á starfsáætlun Alþingis. Breytingarnar höfðu áður verið kynntar fyrir formönnum þingflokka. Samkvæmt starfsáætlun Alþingis var miðvikudagurinn 1. mars nefndadagur. Nú hefur hins vegar verið ákveðið að hafa þingfund þann dag.

Við upplifum núna að verðbólgan er komin í tveggja stafa tölu í fyrsta sinn í 14 ár. Við erum að upplifa vinnumarkaðinn,

Það liggur við að þurfi að senda út leitarhunda að ráðherrum í ríkisstjórninni sem hafa raunverulegan áhuga á frelsi og samkeppni og hvaða þýðingu það hefur fyrir neytendur. Við sjáum líka í fréttum að mörg heimili núna hafa ekki tækifæri á að endurfjármagna sig og sín lán og bæta stöðu sína, því þau eru föst. Þau hafa staðið í skilum með lánin fram að þessu en geta ekki endurfjármagnað sig. Því bitnar þetta á allan hátt á heimilum í landinu.

Þess vegna vil ég spyrja hæstv. ráðherra: Er eitthvert plan til að taka á þessum lausatökum í ríkisfjármálum eða er áætlunin bara að halda áfram á bensíngjöfinni í ríkisútgjöldum og víkka út lántökuheimildir út í hið óendanlega og reka ríkið í rauninni áfram á

þakka hv. þm. Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir að vekja enn máls á þessu stóra viðfangsefni sem er að mínu viti stærsta viðfangsefnið sem við stöndum frammi fyrir núna,

fyrir. Ástæðurnar eru margþættar og við gerum okkur öll grein fyrir því sem hér erum að m.a. vegna aðstæðna, fyrst í heimsfaraldri og svo þegar stríðið skall á, erum við að kljást við verðbólgu á mjög breiðum grunni. Kosturinn fyrir okkur hér á Íslandi, miðað við annars staðar í Evrópu, er að það er margt sem vinnur með okkur. Þá vil ég sérstaklega nefna að hér er kröftugur vöxtur, það eru mikil umsvif í hagkerfinu og skuldastaðan er ágæt í alþjóðlegu samhengi. Hvað ætlar ríkisstjórnin að gera? Ríkisstjórnin hefur auðvitað við framlagningu fjárlagafrumvarps boðað ákveðið aðhald. Hins vegar er það alveg rétt að útgjöld jukust milli umræðna en það var vegna brýnna mála. Ég vil þá sérstaklega nefna heilbrigðismál og löggæslu

að skoða leiðir til að beita frekara aðhaldi án þess að skerða þessa grunnþjónustu sem er mikilvæg og samstaða hefur verið um í þessum sal að bæta, að við skoðum leiðir til frekari tekjuöflunar. Síðast en ekki síst skiptir máli að við horfum líka á hvað við getum gert, ekki bara í gegnum ríkisfjármálin

þá er eins og það sé enginn í marki hjá ríkisstjórninni þegar kemur að heimilum landsins, bara enginn. Ríkisstjórnin er ekki til staðar. Ég vil minna á að

í ríkisstjórninni við að taka almennilega á ríkisútgjöldum. Ég undirstrika að það er eins og ríkisstjórnin vilji reka sig áfram á smálánum frá degi til dags eða mánuði til mánaðar. Viðreisn var eini flokkurinn sem sagði bókstaflega nei

Það sést best á því að við gripum strax til aðgerða þegar verðbólgan fór af stað við að verja hina tekjulægri hópa. Ég tel að við munum áfram þurfa að hafa augun á þeim bolta því að það eru þeir hópar sem finna mest fyrir áhrifum verðbólgunnar. Ég nefndi hér áðan þá vinnu sem stendur yfir hjá hæstv. innviðaráðherra og varðar leigumarkaðinn. Þar er gert ráð fyrir því að sá hópur, þar sem aðilar vinnumarkaðarins sitja, geti skilað tillögum jafnt og þétt og þar verður að horfa sérstaklega á leigumarkaðinn því þar eru tekjulægstu hóparnir. Ég vil líka nefna það aðhald sem ég tel að við höfum verið að sýna og eigum að halda áfram að sýna í ríkisrekstri án þess þó að ganga á grunnþjónustuna. Svo vil ég náttúrlega segja það sem blasir við,

Herra forseti. Illu heilli álpast íslensk stjórnvöld enn þá til að elta umhverfisstefnu Evrópusambandsins sem hentar aðstæðum á Íslandi engan veginn og er raunar líka óhentug fyrir Evrópusambandslöndin sjálf og er á góðri leið með að ýta burt iðnaði og framleiðslu frá Evrópu og þá ekki hvað síst til Kína og svo virðist mönnum vera mjög í nöp við það að fólk eigi eigin bifreið eða ferðist með flugvélum. á sem sagt að færa samfélögin 70 ár aftur í tímann þar sem bara þeir efnuðustu gátu átt eigin bíl og ferðast á milli landa. Nú stendur til, eins og rætt hefur verið, að innlima EES-svæðið í ETS-kerfi Evrópusambandsins og bæta þar á gríðarlegum nýjum refsisköttum sem munu koma alveg einstaklega illa út fyrir Ísland og í raun rústa Íslandi sem miðstöð flugs hér í Norður-Atlantshafi. Afleiðingarnar yrðu gífurlegar fyrir samfélagið allt. Það myndi draga mjög verulega úr ferðum til og frá landinu, þær myndu hækka mjög verulega í verði, áhugi fyrirtækja á að byggja hér upp starfsemi og fjárfesta myndi væntanlega minnka fyrir vikið, fiskútflutningur

þetta regluverk nema tryggt verði að það fáist undanþága fyrir Ísland að því marki að samkeppnisstaða okkar skerðist ekki á nokkurn hátt.

í mörg ár, a.m.k. allt frá árinu 2012. Það liggur algjörlega fyrir af hálfu íslenskra stjórnvalda að við höfum talað mjög skýrt í samtölum okkar við Evrópusambandið því markmiðið með þessari innleiðingu eða löggjöf er að hvetja fólk til að velja aðra valkosti þegar farnar eru skemmri leiðir. Þar augljóslega spilar landfræðileg lega Íslands inn í þar sem meðalfjarlægð frá Íslandi til meginlands Evrópu er u.þ.b. 2.200 km á meðan

við, íslensk stjórnvöld, segjum ekki við þau sem hér búa að þau geti tekið lest eða rútu til að ferðast á milli landa því sá möguleiki er ekki fyrir hendi. Það sem við höfum rætt við Evrópusambandið er ekki að sleppa allri hækkun á öllum gjöldum heldur að gjöldin taki mið af landfræðilegri legu Íslands. Eins og

við þessa miklu hættu. Ég minni líka á tilganginn með þessu en hann er sá að draga úr flugi, draga úr flugferðum. Það leiðir hugann að því að það dugar ekki fyrir okkur að vera jafnsett öðrum Evrópulöndum hvað þessi nýju gjöld og

að þeir koma jú flestir með flugi? Er það ásættanlegt að taka þátt í stefnu um að draga jafnt og þétt úr komum ferðamanna til Íslands og ef sú er raunin þarf þá ekki að endurskoða eða fresta áformum um stórkostlega uppbyggingu í Keflavík?

Ég get bara ítrekað það sem ég sagði hér áðan. Íslensk stjórnvöld hafa haldið þessum sjónarmiðum mjög skýrt til haga. Þetta varðar ekki eingöngu okkar landfræðilegu legu heldur, eins og hv. þingmaður bendir á, bæði fluggeirann á Íslandi og ferðaþjónustuna og þar eru auðvitað miklir hagsmunir undir. verkefnið er líka að við þurfum að tryggja að aðgerðir skili raunverulegum árangri. Við höfum bent á að það er ekkert útilokað að önnur ríki hreinlega tækju yfir þetta hlutverk Íslands, að vera tengimiðstöð, sem ekki væru aðilar að þessu meðan ekki eru til lausnirnar sem tryggja að flugvélar geti flogið á grænni orku.

Hvers vegna eru forstjórar með milljónir eða tugi milljóna á mánuði að fá sama persónuafslátt og vinnandi fólk á lágmarkslaunum og fátækt fólk á lífeyrissjóðslaunum?

þannig að þrepamörkin fylgja nú sömu vísitölu, í stað þess að áður fylgdi lægra þrepið einni vísitölu og efra þrepið annarri vísitölu sem gerði það að verkum að það varð alltaf gliðnun í kerfinu.

Það þýðir að heildarhækkun viðmiðunarfjárhæða verður 10,7%. Þetta er afleiðing þeirrar breytingar sem við samþykktum hér í þessum sal þegar við tókum upp þrepaskipt skattkerfi á nýjan leik, tókum upp þrjú þrep í tekjuskatti og tryggðum það

Hér hafa verið gerðar breytingar, breytingar í átt til jöfnuðar og breytingar í átt til þess að koma betur til móts við tekjulægri hópa. Það er nákvæmlega það sem við höfum verið að gera, nákvæmlega sömu sjónarmið og hafa verið höfð að leiðarljósi í breytingum á barnabótakerfinu. Þar erum við búin að koma upp í þessu skattkerfi kerfi sem í raun og veru miðast við það að það eru fyrirsjáanlegar breytingar sem miðast við neysluvísitölu plús framleiðniaukningu. Þetta er gríðarleg breyting til úrbóta, herra forseti.

Herra forseti. Ég verð greinilega að tala aðeins skýrara því að gliðnunin sem ég var að vitna hér til var sú að lægri þrepamörkin fylgdu neysluvísitölu en efri þrepamörkin fylgdu launavísitölu sem þýddi að smám saman hafði skattkerfið þróast þannig að þau sem voru með hærri tekjur þurftu að borga lægri skatta en ekki þau sem voru með lægri tekjur. Það er þessi gliðnun sem við stöðvuðum með skattkerfisbreytingunni 2019, sem ég var að fara hér yfir. Hún skilar því, vegna þessara breytinga, að skattar á heimili lækka um 6 milljarða kr. á þessu ári sem nú stendur yfir, 2023.

Herra forseti. Verðbólgan er komin upp í tveggja stafa tölu og það sem hækkar einna mest eru daglegar neyslu- og nauðsynjavörur, matur, drykkur, föt. Það er baráttan gegn verðbólgu sem ætti að vera forgangsmál hjá ríkisstjórninni og það veit fólkið í landinu. En hvert er planið? Það veit hins vegar enginn. Ríkisstjórnin hefur ekki sett fram neina aðgerðaáætlun, ekkert plan, um það hvernig eigi að taka á vaxandi verðbólgu. Hæstv. innviðaráðherra muldrar eitthvað um að við þurfum öll að tala saman, standa saman, líta í eigin barm og setjast niður. Fjármálaráðherra biðlar til fólks að vera ekki að leita að sökudólgum, finnst vinnumarkaðslíkanið alveg ómögulegt. Hæstv. forsætisráðherra hefur svarað því til hér á Alþingi, í umræðu um verðbólgu, að höfuðábyrgðin liggi hjá Seðlabankanum.

Útgjöld ruku upp úr öllu valdi milli umræðna án þess að aflað væri tekna til að vega upp á móti þensluáhrifunum af þeim, það var ekki pólitískur vilji til þess. Hvaða aðgerðir verður ráðist í? Þetta er spurning mín. Hvenær verður það gert og hvernig verður ríkisfjármálunum beitt gegn þenslunni? Ætlar ríkisstjórnin að byrja að beita þeim almennilega á næsta eða þarnæsta ári þegar verðbólgan verður komin niður? Og athugið að hér er ég ekki að spyrja um einhverjar stuðningsaðgerðir sem þegar hafa verið samþykktar, af því að það er nú svolítið lenskan hér að þylja upp eitthvað sem hefur verið gert í fortíðinni, ég er ekki að spyrja um einhverjar stuðningsaðgerðir sem verðbólgan er þegar búin eða byrjuð að éta upp. Ég er að spyrja: Hvað mun ríkisstjórnin gera næstu vikur og næstu mánuði til þess að koma böndum á verðbólguna og verja tekjulægri hópa gegn henni? Er það í alvörunni bara fyrst og fremst þessi matvörugátt? Er hún stóra framlag þessarar ríkisstjórnar gegn verðbólgunni?

en um leið var mikill vilji til þess að bæta í útgjöld. Ég get bara tekið undir það, því að það var verið að auka útgjöld til mikilvægra málaflokka eins og heilbrigðismála og löggæslu. Ég vil líka segja að það hafi verið mjög skýrt hjá mér í öllum þessum umræðum um verðbólgu að þar beri allir aðilar ábyrgð. Að sjálfsögðu ber Seðlabankinn ábyrgð. Að sjálfsögðu berum við ábyrgð hér á ríkisfjármálunum og að sjálfsögðu skiptir líka máli hvað gerist á vinnumarkaði. Í fyrsta lagi vil ég segja að það skiptir miklu máli að farsæl niðurstaða fáist í kjarasamninga á vinnumarkaði. Það er lykilatriði til að hægt sé að takast á við verðbólgu og tryggja hér ákveðinn stöðugleika. Það er lykilatriði sem gert hefur verið af hálfu Seðlabankans, ekki bara hvað varðar stjórntæki vaxta heldur líka það sem gert var á húsnæðismarkaði. Það þarf að gera meira og ég vitnaði hér áðan til þess sem innviðaráðherra leiðir, sem varðar sérstaklega leigumarkaðinn þar sem við höfum áhyggjur af því að við eigum eftir að sjá hækkanir á leiguverði, og mjög mikilvægt er að þær tillögur líti dagsins ljós sem fyrst. Þar sitja aðilar vinnumarkaðarins við borðið. Að sjálfsögðu skiptir aukið aðhald á neytendamarkaði líka máli. Þar hafa stjórnvöld kannski ekki gert nóg á undanförnum árum og þess vegna hef ég fagnað því sem ákveðið var í tengslum við gerð kjarasamninga, að auka möguleika fólks á að sýna aðhald á dagvörumarkaði. Að lokum vil ég segja að þó

aukna réttarvernd fyrir leigjendur fram og til baka í mörg ár án þess að neinar alvöruaðgerðir skili sér inn í þingið. Má þá vænta þess að það komi inn frumvarp um leigubremsu á þessu ári, að hæstv. innviðaráðherra hafi forgöngu um það? Er pólitískur vilji til þess í ríkisstjórninni að ráðast í alvöruaðgerðir sem tryggja m.a. að aukinn húsnæðisstuðningur leki ekki bara beint út í leiguverð heldur styðji raunverulega við tekjulægsta fólkið á húsnæðismarkaði? Hér er talað um tekjuöflun og ég fagna því að hæstv. forsætisráðherra sé tilbúinn að skoða aukna tekjuöflun til að bæta afkomu ríkisins og taka á þenslu. En hér fyrir nokkrum mánuðum virtist ekki vera pólitísk samstaða um það innan ríkisstjórnarinnar að ráðast í neina tekjuöflun aðra en þá sem kemur harðast niður á tekjulægsta fólkinu í landinu í formi hærri krónutölugjalda. Þetta virtist vera eina tekjuöflunin sem hér var pólitísk samstaða um. Það var ekki einu sinni hægt að hækka lítillega gjöld á fiskeldisfyrirtækin. (Forseti hringir.) Verður einhver breyting hér á núna? Er pólitísk samstaða um það við ríkisstjórnarborðið (Forseti á ofurhagnað og auðlindarentu og setja bremsu á leiguverð eins og hefur t.d. verið gert í Danmörku og Skotlandi? Er pólitísk samstaða um þetta? Herra forseti. Hvað varðar leigumarkaðinn þá lýstum við því yfir í tengslum við gerð kjarasamninga nú fyrir áramót, þegar meiri hluti félaga á almennum vinnumarkaði skrifaði undir samninga,

nánast á sama tíma og stjórnvöld gripu til þess ráðs að hækka húsnæðisstuðning, sem var þörf aðgerð bæði til eigenda og leigjenda, þá heyrðist ekki bara af miklum hækkunum á leiguverði heldur líka gríðarlega háum arðgreiðslum út úr vissum leigufélögum.

Í morgun birtist umfjöllun á vefritinu Heimildinni, í kjölfar þess að deildarforseti á hugvísindasviði Háskóla Íslands gagnrýndi fúsk og óráðsíu háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra í tengslum við fjármögnun háskólastigsins.

honum er ætlað að auka áherslu á tilteknar námsgreinar, sér í lagi heilbrigðismenntun og svokallaðar STEAM-greinar; vísindi, tækni, verkfræði, listir og stærðfræði, og auka samstarf á milli háskóla á Íslandi, sem er svo sem jákvætt út af fyrir sig. En hér er ekki um að ræða viðbótarfjármuni heldur fjármagn sem hefði annars verið ráðstafað með fyrirkomulagi sem ráðherra kallar, með leyfi forseta: Einstaka úthlutanir með ógagnsæjum hætti. En líkt og deildarforseti á hugvísindasviði spurði í grein sinni á Vísi, með leyfi forseta: „Er það „gagnsærra jafnræði“ að taka stóran skerf úr rekstri háskólastigs sem verið hefur fjársvelt í áraraðir og setja í verkefni sem eðli sínu samkvæmt geta einungis farið fram á fáeinum sviðum?“ fáeinum sviðum?“ Nefnir hann sem dæmi að hug- og félagsvísindi finnist aðeins í mýflugumynd á Íslandi í öðrum skólum en Háskóla Íslands og því litlir möguleikar á veigamiklu samstarfi við aðra háskóla á þeim sviðum. Markmið samstarfssjóðs verður þá vart skilið öðruvísi en svo að honum sé ætlað að gera aðgengi háskóladeilda að fjármagni háð pólitískum markmiðum ráðherra sem ekki er næg samstaða um til að þeim verði náð með öðrum leiðum, og draga úr möguleikum Háskóla Íslands til þess að bjóða upp á fjölbreytt nám, skera sig úr og tryggja valkosti sem ekki fyrirfinnast í öðrum háskólum á Íslandi. Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra:

er umræða um það hvað varðar samstarf háskólanna að betra hefði verið að bæta við hreinum milljarði almennt í háskólastigið svo að hver skóli um sig hefði fengið nokkur hundruð milljónir almennt í sinn pott. Þingið ákvað að á safnlið háskólastigsins væru ákveðnir fjármunir til ráðstöfunar fyrir háskólastigið sem voru ekki í almennum rekstri einstakra háskóla. Það er því rangt með farið að þessir fjármunir hafi verið teknir úr almennum rekstri háskólanna og settir í einstök verkefni. Þessir fjármunir voru sérstaklega teknir úr safnlið háskólastigsins og settir fram með skýrum hætti gagnvart samfélagslegum áskorunum samfélagsins. Hvaða áskorunum stöndum við frammi fyrir? Það er að okkur vantar fólk í mikilvægar greinar eins og heilbrigðisvísindi og menntavísindi. Okkur vantar fólk í greinum sem við köllum STEAM-greinar til þess að vaxtartækifæri, t.d. þekkingariðnaðar og hugvits, geti vaxið, eða landeldi og önnur tækifæri sem við sjáum sem mikilvæg eru í efnahagslífi þjóðarinnar. Hver er staðan og hverju vill ráðherrann breyta, er spurt. Jú, staðan er sú að þrátt fyrir skýr markmið um að fjölga heilbrigðismenntuðum og menntuðum í svokölluðum STEAM-greinum þá hefur ekki tekist að fjölga þeim. Þar stöndum við verr en Norðurlöndin. Við menntum fleiri í félagsvísindum, hugvísindum og slíkum greinum en löndin í kringum okkur.

reikniformúla fáist fyrir þær greinar sem kenndar eru. Það þarf að leiðrétta t.d. fjármunina fyrir félagsvísindin en það þarf líka að hafa skýrari hvata og samkeppni. (Forseti hringir.) Ef við ætlum að skapa hér gott háskólastarf þurfa skólarnir að vinna betur saman.

annars vegar almennri fjármögnun háskólastigsins á Íslandi og síðan rekstri háskólanna ár frá ári og stöðunni eins og við metum hana og eigum í nánu samtali við háskólana um mánuð eftir mánuð í ráðuneytinu. Þegar ákveðið var að fara í samstarf háskólanna eftir vinnu í ráðuneytinu þá lá ekki ljóst fyrir að Háskóli Íslands kæmi út í þeim mínus sem raun varð síðan í lok árs. Það lá ekki fyrir í ráðuneytinu eftir samtöl fyrr en í lok ársins og það var það sem ég var að vísa í. Annað er auðvitað staðreynd, það hvernig við erum að fjármagna háskólana okkar og hvernig við ætlum að gera það betur og hvernig ætlum við að ná þeim markmiðum að fjármagna háskólastigið betur. Það er rétt, og ég skil þær athugasemdir sem komu fram frá háskólanum almennt og við eigum í samtali við þá um það, að við þurfum að fjármagna háskólastigið okkar betur og ná meiri árangri gagnvart gæðum háskólanáms á Íslandi ef við ætlum að vaxa út úr stöðunni og vandanum sem við erum t.d. í í dag.

Virðulegi forseti. Á Íslandi er til staðar sjúkratryggingakerfi þar sem notendum heilbrigðiskerfisins er tryggð nauðsynleg heilbrigðisþjónusta án tillits til efnahags. Þannig eiga þeir sem þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda að geta fengið viðeigandi þjónustu innan ásættanlegs tíma. Í staðinn hafa óskýr réttindi sjúkratryggðra þar sem ekki er samið um heilbrigðisþjónustu leitt af sér langa biðlista og búið til tvöfalt heilbrigðiskerfi þar sem þeir sem hafa efni á geta borgað sig fram fyrir röðina og fengið nauðsynlega þjónustu gegn háu gjaldi. Það á m.a. við um liðskiptaaðgerðir en fjöldi þeirra sem hefur borgað fyrir þær beint úr eigin vasa eða leitað bót meina sinna erlendis hefur stóraukist á síðustu árum. Eftir sitja þeir sem ekki hafa tök á að borga úr eigin vasa eða fara erlendis í meðferð. Ég vona að hæstv. heilbrigðisráðherra taki undir með mér um að það er brýnt að samið verði fljótt um framkvæmd þessara aðgerða, unnið að samningum við frjáls heilbrigðisfyrirtæki og að fjölgað verði liðskiptaaðgerðum fyrir alla þá sem þjást í biðinni. Því vil ég fá að spyrja hæstv. ráðherra: Hvernig gengur að semja um framkvæmd þessara aðgerða og þá einnig við Klíníkina? Hversu margar liðskiptaaðgerðir telur ráðherra að muni takast að framkvæma árið 2023? Og að lokum: Í fjárlagafrumvarpi fyrir 2023 samþykkti Alþingi 750 millj. kr. viðbótarframlag til að fjármagna fleiri liðskiptaaðgerðir til að vinna niður biðlista utan sjúkrahúsa.

ég telji að þetta sé brýnt mál. Já, þetta er mjög brýnt mál. Þetta er risastórt lýðheilsumál og snýr að virkni fólks í daglegu lífi. Vissulega er fyrirkomulag sjúkratrygginga þannig að

með 30 daga í greiningu og svo 90 daga bið. Ég verð að svara hinu þannig að við höfum falið Sjúkratryggingum að leita eftir aðilum sem geta gert þessar aðgerðir til að bjóða í þær

en við þyrftum að ná 1.500 aðgerðum á þessu ári til að vera komin á betri stað.

Ég hef í tvígang lagt fram frumvarp um breytingu á lögum um tæknifrjóvgun í meira í frelsisátt og við ráðherra höfum svo sem rætt þetta áður, en hann hefur nýlega lagt fram frumvarp sem tekur á ljótri reglu í íslenskum lögum sem pínir fólk til að eyða kynfrumum og fósturvísum sínum við sambúðarslit eða andlát. andlát. Ég vil fá að endurtaka það enn og aftur að ég fagna gríðarlega þessu frumvarpi ráðherra. Ég fór reyndar aðra leið að því en hann í mínu frumvarpi, þá að aftengja hreinlega ákvæðið um sambúð,

að taka á þeim ákvæðum laganna sem kveða á um eyðingu kynfruma og fósturvísa við andlát eða sambúðarslit þrátt fyrir að geymslutími þeirra sé ekki liðinn. Breytingin mun lúta að því að einstaklingum verði heimilt að samþykkja notkun fyrrverandi eða eftir atvikum eftirlifandi maka á kynfrumum eða fósturvísum.

að að jafnaði er gengið eftir því með reglulegu millibili að fyrirspurnum sé svarað og leitað eftir því að ráðuneytin haldi sig við þá tímafresti sem upp eru gefnir

Nú er staðan sú að það eru 11 fyrirspurnir sem hafa verið lengur en 100 daga í ráðuneytum frá því í lok september, bara rétt eftir að þing byrjaði.

Þetta er atriði sem forseti þarf að meta. Það er tillaga forseta að heimildin verði samþykkt og það verði fyrir hendi heimild til að vera lengur en til kl. varðandi þjóðaröryggisstefnuna en ekki önnur dagskrármál. Er óskað eftir atkvæðagreiðslu um þessa tillögu forseta?

Það hins vegar komu fram sjónarmið um það og var komið á framfæri við forseta að þetta kynni að vera skynsamlegt út frá því að hægt væri að ljúka umræðu um þjóðaröryggisstefnu í kvöld og efna til atkvæðagreiðslu við upphaf þingfundar á morgun.

en það eru fjórir klukkutímar síðan ég fór af fundi forsætisnefndar þar sem forseti sagði hreint út, berum orðum, skýrt, að hann gerði ekki ráð fyrir lengdum fundi í dag eða nokkurn annan dag í þessari viku. Mig langar bara að spyrja, herra forseti: Skipulagsleysi hvers er það sem varð þess valdandi að allt í einu, þegar þingfundur er búinn að standa í klukkutíma, kemur í ljós að einhverjum finnst hann eiga standa aðeins lengur til að klára umræðuna? Hver mætti svo óundirbúinn til þingvikunnar að líta ekki einu sinni á dagskrána áður en fundurinn byrjaði? Forseti hefur gert grein fyrir því að það er rétt að forseti gerði ekki ráð fyrir því að gera þessa tillögu. Hins vegar komu fram athugasemdir sem forseti taldi að væru skynsamlegar og þess vegna er forseti að bera þetta undir þingsalinn,

Virðulegi forseti. Merkja má verulega aukna áherslu á geðrækt og geðheilsu undanfarin ár og hafa stjórnvöld hér á landi gripið til ýmissa aðgerða til að bæta aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu. Þrátt fyrir aukna áherslu sýna allar mælingar að vandinn er ekki að minnka, þvert á móti. Markmiðið með því að opna þessa umræðu hér í dag er m.a. að minnka fordóma gagnvart geðröskunum, en lélegt aðgengi að geðheilbrigðisúrræðum er gjarnan talið mega rekja til fordóma gagnvart geðröskunum. Það er því ómögulegt að rekja sístækkandi vandann einungis til þess að við erum orðin duglegri að ræða hann en fyrir 30 árum. Bæði hefur ávísuðum dagskömmtum þunglyndislyfja til einstaklinga fjölgað sem og notendum lyfjanna.

en 211 dagskammtar á hverjar 1.000 konur. Ísland er í sérstöðu þegar kemur að notkun þunglyndislyfja og hérlendis er hún mikil í alþjóðlegum samanburði.

Á því ári voru 141 dagskammtur miðað við hverja 1.000 einstaklinga á dag en eru nú 160. Næst á eftir kom Kanada með 110. Hin Norðurlöndin voru öll talsvert neðar en Ísland; Svíþjóð kom næst með 97 dagskammta og Danmörk þar á eftir með 76. Lyfjanotkun á Íslandi er yfirleitt undir meðaltali OECD-landa en þegar kemur að þunglyndislyfjunum er notkunin mest hér svo tekið er eftir. Hefur ráðherra í hyggju að bregðast við mikilli notkun þunglyndislyfja á Íslandi í alþjóðlegu samhengi? Ef já, þá hvernig?

Vert er að mæla fleiri þætti en lyfjamagn og kostnað, en útgjaldaliðurinn hleypur á hundruðum milljóna á hverju ári. Rannsaka verður hvers vegna fjöldi notenda hérlendis er meiri en hjá þeim þjóðum sem við berum okkur saman við. Þessi sérstaða Íslands kallar á dýpri skoðun þar sem rót vandans er greind. Við sem samfélag ættum að kappkosta að eyða getgátum og svipta hulunni af því hvað það er sem orsakar aukna vanlíðan í samfélaginu okkar. Ásamt því að skoða hvað veldur verðum við að mæta aukinni þörf á geðheilbrigðisþjónustu með bættum meðferðarúrræðum og markvissari þjónustu byggðri á gagnreyndum aðferðum. Ein forsenda þess að eftirspurnin og þörfin fyrir þunglyndislyfameðferð minnki í heilsugæslunni er aukið framboð þar á öðrum gagnreyndum meðferðarleiðum. Rannsóknir benda til þess að almenningur virðist gera sér grein fyrir því að aðrar meðferðarleiðir reynast oft betri gegn vægu þunglyndi en lyfjagjöf. Þá kemur sérstaklega fram hve stór hluti nefnir mikilvægi reglulegrar hreyfingar og viðtalsmeðferðir. Það er mikill munur á depurðareinkennum og alvarlegum heilsubresti og þess vegna er mikilvægt að vandi hvers og eins sé rétt greindur og viðeigandi meðferðarúrræði valin. Þótt flest okkar myndu helst vilja horfa á heimsfaraldurinn í baksýnisspeglinum þá verðum við að staldra við vegna aukins geðheilbrigðisvanda í kjölfar faraldursins. Stjórnvöld tóku snemma í faraldrinum ákvörðun um að reyna eftir fremsta megni að hlífa börnum við hamlandi samfélagstakmörkunum en eðli málsins samkvæmt gekk það ekki alltaf eftir. Ég tel alls óvíst að aðrir þættir eins og félagslegir þættir hafi fengið nógu mikið vægi gagnvart hinni ríku áherslu á fækkun smita.

Merkjanleg er aukin tíðni þunglyndis í kjölfar heimsfaraldursins. Hefur ráðherra í hyggju að meta hvort sóttvarnaráðstafanir vegna Covid-19 hafi beinlínis stuðlað að kvíða og þunglyndi meðal landsmanna?

Það þurfa að vera fjölbreytt úrræði og fordómalaus nálgun, það er kjarninn í því sem ég myndi svara, og einmitt líka að afla gagna til að fara markvissar í þennan

Þar kemur hins vegar mjög skýrt fram að Ísland liggur hæst í notkun þessara lyfja í þeim samanburði, eins og kom fram hér. Klínískar leiðbeiningar benda á gagnreynda samtalsmeðferð sem fyrsta val við vægu til miðlungs alvarlegu þunglyndi og kvíða. Þunglyndis- og kvíðalyf ættu því ekki að vera fyrsta úrræði þegar einstaklingur greinist með

Það er auðvitað búið að gera fjölmargt. Ég vil nú því til haga að mér finnast fordómarnir vera að minnka í allri þessari umræðu en ég er kannski litaður af þeirri umræðu sem ég er vanur hér á Alþingi og ég er sannfærður um að umræðan verður á þann veg hér. Við þurfum einnig að skoða hvernig við erum að ná utan um aðra hluti eins og greiningar og vanda sem getur valdið kvíða og þunglyndi. Það þarf í því samhengi að huga að lausnum sem liggja þvert á velferðar- og skólakerfi. Það er mikilvægt að nálgast þetta heildrænt og hafa hugfast að góð geðheilsa og líðan byggist á færni og þekkingu, þekkingu á tilfinningum og færni í því að takast á við þær, þekkingu á eigin styrkleikum og veikleikum og færni í því að nýta þá sem best, þekkingu og skilning á

Hæstv. forseti. Við þurfum að komast til botns í því hvað það er í samfélagi okkar og í þjónustu geðheilbrigðiskerfisins sem skilar okkur þeim tölum sem hér hafa verið nefndar, þeirri gríðarlegu aukningu sem orðið hefur, sérstaklega meðal ungra stúlkna og kvenna á notkun þunglyndis- og kvíðastillandi lyfja. Það er svo mikilvægt að horfast í augu við það að þessi vandi snýst ekki um persónulegan vanda þessara einstaklinga heldur um það hvernig heilbrigðiskerfið og samfélagið tekur á móti þeim, styður við þær og þau og hvernig við hjálpum þeim til bata. Þá er auðvitað fyrst að nefna lítið og slæmt aðgengi að öðrum úrræðum, svo sem eins og viðtalsmeðferð sem er niðurgreidd, eins og hjá sálfræðingum. Þar geta stjórnvöld gripið inn í. Stjórnvöld þurfa að setja meira fé til geðheilbrigðismála. Það kom fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar að fjárframlög til geðheilbrigðismála eru tæplega 5% af heildarframlögum til heilbrigðismála. Þau höfðu lækkað úr 8% á sirka tíu árum, en umfang þjónustunnar er fjórðungur, u.þ.b. 25% af heilbrigðiskerfinu. Kannski er það lykillinn að svarinu, hæstv. forseti, að fjármagna þjónustuna í samræmi við þörfina. Við hljótum að þurfa að horfast í augu við það. Og svo langar mig líka að nota þann örstutta tíma hér, forseti, til að nefna að vandinn er kynjaðar. Við verðum að horfast í augu við það hvers konar samfélag við erum að búa ungum stúlkum og ungum konum, hvaða kröfur við erum að gera til þeirra og hvernig við búum að geðheilsu þeirra. Það væri efni í mjög langa ræðu að fara út í það, en við verðum að nálgast málið með réttum hætti.

Þannig er að fyrir nokkrum árum þá þurfti ég tímabundið að taka þunglyndislyf. Ég er samt ekki með þunglyndi sem sjúkdóm. Hins vegar þá hrundi ég eftir vegna langvarandi álag sem hafði þá árið 2019 staðið alla tíð frá hruni.

og einhvern veginn er þetta bara endalaust. Það þarf alltaf að spara. Það þarf alltaf að hugsa og velta við hverri einustu krónu. Það hefur áhrif á andlega líðan fólks til langs tíma þegar þú sérð aldrei ljósglætu við enda ganganna. Þannig að ég velti því fyrir mér hversu margir eru á þunglyndislyfjum ekki endilega vegna þess — ég — ég vil segja þetta varlega vegna þess að ég vil ekki gera lítið úr sjúkdómum þunglyndi — hreinlega vegna þess að þau eru bara búin að gefast upp. Þau geta ekki meir. Við skulum ekkert að velkjast í vafa um að svona aðstæður bitna á börnum. Börn finna þetta, börn sem búa við aðstæður sem eru svona; börn sem búa við fátækt og þetta

Ég held að við þurfum að fara að ráðast að kjarna málsins. Við þurfum að búa hérna til þjóðfélag sem er ekki mannfjandsamlegt heldur umvefur

Það er grafalvarlegt mál og við verðum öll að leggja allt í sölurnar til að ná utan um hvað það er í samfélagsgerðinni sem ýtir undir þessa auknu tíðni geðraskana. Í hinum sítengda heimi sem við búum við skýtur það skökku við að félagsleg einangrun sé að aukast. Heimsfaraldurinn hafði umtalsverð áhrif á þá aukningu, eins og við þekkjum, og sömuleiðis á andlega heilsu barna og aðstæður í fjölskyldum. Samkvæmt skýrslu Barnaheilla um fátækt frá 2021 segir, með leyfi forseta, að tilkynningum á Íslandi um vanrækslu hafi fjölgað um 20% frá árinu 2020–2021 og tilkynningum um ofbeldi á sama tíma um 23%. Aðrar og varanlegar félagslegar breytur, eins og þroskahamlanir, fátækt eða uppruni ýta undir einangrun samkvæmt sömu skýrslu og það er alveg ljóst að eitt af stóru verkefnunum í nútímasamfélagi er að sporna gegn félagslegri einangrun og einmanaleika. En við verðum líka að fagna því sem vel er gert. Þær 780 millj. kr. í sérstökum framlögum til geðheilbrigðisþjónustu, sem hæstv. heilbrigðisráðherra úthlutaði núna í janúar, nýtast m.a. til þess að efla þriðja stigs geðheilbrigðisþjónustu, skólaheilsugæslu, BUGL og BUG á Akureyri. Almennt er notkun þunglyndis- og kvíðalyfja mikil á Íslandi, eins og fram hefur komið, og hvort utanaðkomandi þættir spili veigameiri hlut í andlegri velmegun fólks hér á landi er erfitt að segja til um. Það er mikilvægt að við leggjum málefninu lið með þeim aðgerðum sem við höfum haldið úti til þessa, en við verðum líka að halda áfram, m.a. með aðgerðir til að draga úr félagslegri einangrun viðkvæmra hópa sem og einmanaleika eldra fólks. Virðulegi forseti. Það er mikilvægt að ná utan um málaflokkinn og þakka ég fyrir þessa góðu umræðu og vona að við tökum öll utan um hana af alúð og natni öllum til heilla. Virðulegi forseti. Eitt af því sem einkennir þjóðfélag nútímans er að við leitumst eftir því að finna leiðir til þess að dempa áhrif í stað þess að tækla ástæður á bak við hlutina. Gott dæmi um þetta er hin mikla notkun þunglyndislyfja, bæði hér á landi og víðast hvar í hinum vestræna heimi. Læknar hafa kokgleypt þá kenningu að þunglyndi orsakist af vandkvæðum í efnaskiptum heilans og að eina ráðið sé þunglyndislyf sem lagi þau efnaskipti. Þunglyndislyf hafa svo sannarlega gert líf margra betra en þau orsaka einnig deyfingu á flestum öðrum tilfinningum og oft eykst einfaldlega þörfin fyrir stærri og stærri skömmtun. Ástæður fyrir síaukinni tíðni þunglyndis má kannski finna í því breytta samfélagi sem við lifum í, samfélagi þar sem við höfum misst tengsl við allt og alla í kringum okkur. Það samfélag sem við búum í, samfélag hraða og stöðugrar samkeppni, hefur rofið mikilvæg tengsl okkar sem einstaklinga við margt af því sem tryggir geðheilsu okkar. Þar má einna helst nefna tengsl okkar við annað fólk og tengsl okkar við umhverfið í kringum okkur. Í dag þekkjum við varla nágranna okkar með nafni og samgangur og bein samskipti á milli fólks hafa dregist verulega saman, nema kannski í minni sveitarfélögum. Sannur vinahópur fólks hefur dregist verulega saman á meðan vinahópurinn á samfélagsmiðlunum er stór en sannar tilfinningar eru aldrei gerðar opinberar í þeim ímyndarheimi sem fólk lifir í þar. Við sáum mikilvægi þess að vera í tengslum við náttúruna þegar við gengum í gegnum heimsfaraldur en margir hreinlega héldu andlegu heilsunni með því að fara út að ganga. ganga. Virðulegi forseti. Við þurfum að huga að þróun samfélagsins sem við lifum í svo að við séum ekki eins háð þessum deyfandi þunglyndislyfjum sem við eigum víst Evrópumet í að ávísa.

Með þessu frumvarpi greiddi m.a. hæstv. heilbrigðisráðherra atkvæði sitt. Síðan eru liðin þrjú ár. Vonin sem samþykkt þessa frumvarps gaf ansi mörgum landsmönnum var mikil. Mörg sáu loksins í hillingum að komast til sálfræðings og reyna að takast á við sín mál undir handleiðslu sérfræðings. En von þessa fólks hefur dofnað með hverjum mánuðinum sem liðið hefur þar sem ríkisstjórnin hefur ekkert gert til að semja við sálfræðinga og fjármagna stuðninginn, ekki neitt. Úrræði hópsins sem skortir hjálp eru fá þegar fólk hefur ekki efni á 20.000 kr. sálfræðitíma. Þrjú ár eru langur tími í að bíða eftir vonarglætu. Aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu er lykilatriði þegar kemur að því að greina kvilla snemma og tryggja nauðsynlega meðferð eftir að greining liggur fyrir. Samkvæmt klínískum leiðbeiningum landlæknis á gagnrýnd sálfræðimeðferð, sem er sú aðferð sem hefur í rannsóknum sýnt mestan árangur, að vera fyrsti meðferðarkostur við kvíða, þunglyndi og öðrum sálrænum kvillum. Sálfræðimeðferð eða önnur klínísk viðtalsmeðferð gerir það að verkum að ráðist er að rótum vandans og getur komið í veg fyrir eða dregið verulega úr þörfinni fyrir lyfjagjöf. Þrátt fyrir það er slík meðferð oftast ekki raunhæfur kostur nema fyrir hluta almennings þar sem framboð er oft takmarkað innan heilsugæslunnar með tilheyrandi biðlistum og töfum á nauðsynlegri meðferð. Ég vil spyrja hæstv. ráðherra hvort við munum sjá þess merki í komandi fjármálaáætlun að ríkisstjórnin muni semja við sálfræðinga. Það hefur ekki sést hingað til og við vitum að til þess að gera þetta þarf fjármagn.

Eins og fram hefur komið í umræðunni í dag skera Íslendingar sig úr með áberandi hætti meðal OECD-ríkja í mikilli notkun þunglyndislyfja og hafa gert um nokkurt skeið. árinu 2021 voru 211,6 dagskammtar á hverja 1.000 konur á dag en á móti voru þeir 111,7 hjá körlum og meðaltalið talsvert hærra en í öðrum OECD-ríkjum. Meðal barna hefur töluverð aukning orðið á lyfjanotkun í þeim lyfjaflokki sem þunglyndis- og kvíðastillandi lyf falla undir. Á árinu 2018 voru það 12% barna á aldrinum 10–13 ára og 11,6% barna á aldrinum 14–17 ára sem leystu út lyfjaávísanir í þeim lyfjaflokki. árinu 2021 voru sömu hópar komnir upp í annars vegar tæplega 15% og hins vegar tæplega 16%, á aðeins þremur árum. Ljóst er að aukin vitundarvakning hefur orðið varðandi geðræn vandamál en ekki er hægt að beina aukningunni einungis að þeirri skýringu. Það er gríðarleg aukning kulnunar samkvæmt Virk. Getur verið að hluti þeirra tilfella sé í raun þunglyndi? Gríðarlegur fjöldi kvenna þjáist af þunglyndi og mikill fjöldi kvenna finnur fyrir alvarlegum einkennum þunglyndis við tíðahvörf. Geðheilbrigði kvenna við tíðahvörf er eitthvað sem við ættum að beina kastljósinu að í meira mæli en gert hefur verið. Það er umhugsunarvert að svo virðist vera að það sé eitthvað í okkar nútímasamfélagi sem reynist fólki, og þá sérstaklega ungu fólki, erfitt. Ég vil beina orðum mínum til ráðherra: Hér þarf mikið að koma til, það þarf að blása til samfélagslegs átaks. Við verðum að spyrja okkur að því hvernig sú umgjörð er sem við höfum búið til, sérstaklega í kringum börn, og hvernig við getum gert betur.

Við þurfum að fara ofan í kjölinn á því hvað það er í samfélaginu okkar sem veldur þessari miklu aukningu. Lyfin sem gefin eru við geðrænum vandamálum hafa reynst vel í mörgum tilfellum en því miður ekki öllum. Hér langar mig, því aðeins er talað um mikilvægi hugrænnar atferlismeðferðar sem er ein tegund sálfræðimeðferðar sem hefur í gegnum árin verið mikið rannsökuð við ýmsum sálrænum vanda en þar eru tengsl milli tilfinninga, hugsana og hegðunar skoðuð til hlítar. atferlishluta meðferðarinnar er skoðað hvernig einstaklingurinn bregst við erfiðum hlutum og hvort mögulegt sé fyrir hann að bregðast öðruvísi við til að bæta líðan. Hugræn atferlismeðferð samhliða notkun þunglyndislyfja er mikilvægt verkfæri til að ná enn betri árangri í að bæta líf þeirra sem þjást af þunglyndi. Það er slæmt að hugsa til þess að einn af hverjum þremur einstaklingum sem glíma við þunglyndi fær ekki endilega bót sinna meina með þeim lyfjum sem honum eru gefin. Rannsóknir hafa sýnt að hreyfing og hollt mataræði hafa svipuð áhrif og væg geðlyf. Við þurfum að stíga fastar til jarðar í þeim efnum. Lýðheilsa eins er hagur allra. Við þurfum fleiri úrræði sem gagnast geta í þessari baráttu og við þurfum að hafa kjark til að skoða fleiri leiðir í meðferðarúrræðum þegar kemur að geðrænum kvillum.

meiri áhersla hefði verið lögð á geðheilbrigðismál á undanförnum árum. Ég spyr mig: Er það svo? Kannski með vitundarvakningu hjá almenningi en varla hjá stjórnvöldum því að í skýrslu um geðheilbrigðismál frá Ríkisendurskoðun kemur bara skýrt fram að einungis 5% af heildarframlagi til heilbrigðismála er til geðheilbrigðismála þrátt fyrir að sá málaflokkur, geðheilbrigðismálin, sé u.þ.b. 25% af stóra málaflokknum. Frá því fyrir 15 árum hefur þetta fallið úr 8% í 5%. Það er í rauninni ekki hægt að draga aðra ályktun af því en að við séum beinlínis að vanrækja stórkostlega þessa sjúkdóma sem skerða lífsgæði þúsunda ef ekki tugþúsunda, snerta hverja einustu fjölskyldu í landinu og þegar verst lætur geta verið banvænir. Stefna í geðheilbrigðismálum hefur yfirleitt verið sett fram með mjög almennum hætti og nú síðast, í fyrsta skipti, aðgerðaáætlun í geðheilbrigðisþjónustu til 2016–2020. Þar átti að skoða sérstaklega eflingu grunnþjónustu í nærumhverfi, forvarnir og snemmtæka íhlutun.

Það eru áhugaverðar umræðurnar hérna. Ég velti dálítið fyrir mér: Er það neikvætt að við séum að nota svona mikið af lyfjum eða erum við bara á undan öðrum þjóðum? Er eitthvað sérstakt á Íslandi sem útskýrir þetta miðað við aðrar þjóðir? Við erum ekki með svör við því. Kannski erum við bara komin lengra áfram í greiningum og erum einmitt að grípa betur til varúðarúrræða með lyfjum heldur en aðrar þjóðir,

Kannski erum við rosalega dugleg í því að mæta þessum vanda með lyfjagjöf en rosalega léleg í því að mæta vandanum á sama tíma í meðferð. Kannski er það vandinn þegar allt kemur til alls. Kannski er lyfjavandinn ekki vandamál. Kannski er hann vísbendingin um það hvert vandamálið er og hvar annars staðar við þurfum að grípa til úrræða.

Það er ekki að ástæðulausu sem besta mögulega heilbrigðisþjónusta á að vera aðgengileg öllum óháð efnahag. Það sama gildir um sálfræðiþjónustu en af einhverri ástæðu hefur ríkisstjórnin þráast við að gera andlegu heilbrigði jafn hátt undir höfði og líkamlegu. Slæm staða geðheilbrigðismála er alvarleg. Andleg veikindi eru algengasta orsök örorku. Aðgengileg sálfræðiþjónusta er til þess fallin að draga úr nýgengi örorku, draga úr brotthvarfi af vinnumarkaði og bjarga mannslífum. Niðurgreiðslunni fylgir auðvitað kostnaður í upphafi en hún mun draga úr kostnaði samfélagsins til framtíðar og hún mun bæta lífsgæði fólks varanlega. Þessa niðurgreiðslu hefur Alþingi samþykkt en ríkisstjórnin hefur sýnt henni fullkomið áhugaleysi. Við vitum að þessi ríkisstjórn er tilbúin til að taka stórar ákvarðanir í tengslum við heilsu fólks. Við sáum það svo vel á viðbrögðunum við heimsfaraldrinum. Hvers vegna er hún ekki tilbúin til að taka mun smærra skref til að tryggja fullnægjandi geðheilbrigðisþjónustu? Hverjir eru það sem myndu græða mest á bættu aðgengi að sálfræðiþjónustu? Það er tekjulágt fólk, fólk utan vinnumarkaðar og námsmenn. Ungt fólk er líklegast til að tilheyra öllum þessum hópum og það er einnig á þeim aldri sem andleg veikindi koma oftast fram. Það er til mikils að vinna að tryggja þessum hópi þá nauðsynlegu heilbrigðisþjónustu sem sálfræðimeðferð er. Hverjir eru það sem græða á óbreyttu kerfi? Svarið við því er: Ekki nokkur einasta sála. Hæstv. heilbrigðisráðherra verður að taka til ígrundunar hver kostnaðurinn af því er að gera ekki neitt.

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka fyrir góðar og gagnlegar umræður sem vonandi reynast gott veganesti til áframhaldandi aðgerða í þágu bættrar geðheilsu þjóðarinnar. Af umræðunum að dæma er ákall eftir skýrari gögnum og greiningu á rót vandans.

Heilbrigðisyfirvöld verða að leggja áherslu á fjölbreyttari úrræði og auðvelda aðgengi að þeim. Sala á þunglyndislyfjum mun að öllum líkindum halda áfram að aukast hér á landi nema aðgengi að öðrum meðferðarúrræðum aukist. þess þarf fjármagn en forgangsröðun á þessu sviði getur veitt gríðarlegan sparnað til framtíðar. Vægi geðraskana sem fyrstu ástæðu örorku hefur til að mynda aukist verulega að umfangi undanfarna þrjá áratugi og vegur nú sem þyngsta ástæða örorku og einna helst hjá ungu fólki.

Við getum auðvitað rætt þetta lengur hér og miklu oftar, það blasir við. Það er rétt að Það er rétt sem hv. þingmaður segir, það er erfitt að svara því. Mögulega erum við bara að gera vel. Hverjar eru ávísunarvenjurnar og hver er samanburðurinn? Þetta þarf að skoða. Það er þversögn í því þegar við skoðum langa lista og bið eftir greiningum. Það kom mjög skýrt fram hér í góðum ræðum að við þurfum að horfa á samfélagsgerðina og þjóðfélagið, hvernig það er byggt upp, hvernig það er skipulagt, hvernig við erum frá vöggu til grafar að fara í gegnum samfélagið á miklum hraða,

af hálfu SÍ við sálfræðinga. Þeir eru ekki alveg sáttir við hann. Ég hef tekið fund með þeim (Forseti hringir.) og það er mjög mikilvægt að nýta þessar 250 milljónir sem liggja til

að fara hér yfir helstu atriði. Með tillögunni er lagt til að Alþingi geri breytingar á þingsályktun um þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland, nr. 26/145, frá árinu 2016, en með henni fól Alþingi ríkisstjórninni að fylgja stefnu um þjóðaröryggi sem tryggði sjálfstæði, fullveldi og friðhelgi landamæra Íslands,

Í greinargerð með tillögunni kemur fram að þjóðaröryggisráð telji að þjóðaröryggisstefnan frá árinu 2016 hafi staðið vel fyrir sínu með víðtækri skilgreiningu öryggishugtaksins þar sem litið er til hnattrænna, samfélagslegra og hernaðarlegra áhættuþátta.

jafnrétti og sjálfbærri þróun, afvopnun og friðsamlegri lausn deilumála. Vernd grundvallarréttinda, réttaröryggi borgaranna og stöðugleiki í stjórnskipulegu, efnahagslegu, menningarlegu

sem herlaust land sem tryggir öryggi sitt og varnir með virkri samvinnu við önnur ríki og innan alþjóðastofnana Í greinargerð er jafnframt bent á að ógnir og áskoranir í öryggismálum séu síbreytilegar og flóknari en áður og að hröð tækniþróun, einkum í net- og upplýsingatækni, hafi leitt til margvíslegra framfara en um leið nýrra áskorana. Ný staða í öryggismálum Evrópu, alvarlegar afleiðingar hernaðar Rússa í Úkraínu og aukin spenna í alþjóðasamskiptum kalli á aukna árvekni á fjölmörgum málefnasviðum sem þjóðaröryggisstefnan tekur til. Því sé rétt að skerpa á tilteknum sviðum þjóðaröryggisstefnunnar og taka tillögurnar m.a. til þess að þjóðaröryggisstefna tryggi lýðræðislegt stjórnarfar,

er lagt til að bæta við þjóðaröryggisstefnuna nýjum lið þar sem kveðið er á um að sporna við röskun á lífsskilyrðum og búsetu vegna loftslagsbreytinga, m.a. með samdrætti í kolefnislosun, orkuskiptum, grænni fjárfestingu og virkri þátttöku í alþjóðlegu samstarfi til að bregðast við loftslagsbreytingum. Nefndin fjallaði um málið á átta fundum, fékk á sinn fund fjölda gesta og henni bárust umsagnir. Lista yfir gesti og umsagnaraðila er að finna í nefndarálitinu sem liggur frammi.

og aukna spennu í alþjóðasamskiptum. Nefndin telur mikilvægt að stjórnvöld séu á varðbergi gagnvart kvikum breytingum í hinu alþjóðlega umhverfi, sjái til þess að Ísland sé virkur og áreiðanlegur aðili í því alþjóðlega samstarfi sem þjóðaröryggisstefnan tekur til og fylgi eftir alþjóðlegum skuldbindingum henni tengdum. Þá fagnar nefndin því að lagt sé til að bæta við stefnuna nýjum lið um loftslagsbreytingar. Með tillögunni eru lagðar til breytingar á inngangsorðum þjóðaröryggisstefnunnar til áhersluauka

Í umfjöllun nefndarinnar um net- og upplýsingaöryggi kom hugtakið stafrænt fullveldi ítrekað fyrir sem vísar til getu ríkja til þess að tryggja hina stafrænu innviði og að varaleiðir og þrautavaraleiðir séu til staðar svo að gangvirki samfélagsins verði varið ef neyðarástand skapast.

Samkvæmt lögum um þjóðaröryggisráð ber ráðinu að upplýsa Alþingi árlega um framkvæmd þjóðaröryggisstefnunnar og utanríkismálanefnd þingsins um hver þau mál sem líkleg eru til að hafa áhrif á þjóðaröryggisstefnuna og framkvæmd hennar. Á fundinum kom fram skýr vilji beggja aðila til að auka samráðið og undirstrikar nefndin að lokum ásetning sinn til þess. Að framansögðu virtu leggur nefndin til að tillagan verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð hefur verið grein fyrir. Ég vil að lokum þakka nefndarmönnum fyrir góða vinnu í málinu þó að einhverjir hefðu viljað ganga lengra í breytingum og skrifa undir nefndarálitið með fyrirvara. Undir nefndarálitið rita, auk þess sem hér stendur, hv. þingmenn Birgir Þórarinsson, Diljá Mist Einarsdóttir, Jakob Frímann Magnússon,

alla leið, svo það sé sagt hér, þó að góður hugur standi á bak við frekari hugmyndir þar

Fáir skilja betur en við Íslendingar þýðingu þess að standa vörð um endurheimt og nýfengið fullveldi. Ísland stendur þétt að baki Úkraínu og annarra ríkja smárra sem stórra til fullveldis, yfirráða yfir eigin landi og möguleika til að móta og ráða eigin framtíð í lýðræðissamfélagi. Það má ekki líðast að ríki geti farið með stríði á hendur öðrum til að sækja land eða yfirráð. Einn hornsteinn þjóðaröryggisstefnunnar er fullveldi Íslands en einnig þétt samstarf við okkar vina- og bandalagsþjóðir og samstaða gegn aðsteðjandi ógnum, samstarf sem er bæði grundvallað á vinsamlegum samskiptum þjóða í milli en einnig skuldbindandi samningum. Við þurfum ávallt að leita allra leiða til að tryggja frið og vinsamleg samskipti þjóða og gagnkvæma virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti þeirra til að koma í veg fyrir stríð.

Ein af grundvallarstoðum okkar þjóðaröryggis felst í stafrænu sjálfstæði þjóðarinnar, að við séum ekki öðrum háð um slíkar varnir. Þá þekkingu getum við m.a. sótt til okkar vinaþjóða sem sterkastar eru á þessu sviði.

Það öryggi felst ekki einungis í aðgangi að slíkum innviðum heldur ekki síður að hægt sé að treysta á það öllum stundum. Ef engu að síður verður rof vegna náttúruhamfara, slysa eða skemmdarverka þá sé viðbúnaður til staðar til að koma virkni þeirra innviða aftur í lag sem allra fyrst. Þetta verkefni er ekki síst vandasamt þar sem fjarlægðir eru miklar, strjálbýlt, ótryggt veðurfar, samgöngubrestir eða aðrar þær aðstæður sem geta skapað vanda. Sú er einmitt staðan víða á norðurslóðum. Vaxandi kapphlaup stórríkja og ríkjasambanda um yfirráð á norðurslóðum og yfir auðlindum sem þar er að finna er einmitt mikið áhyggjuefni og sú viðbótaráhætta sem samfélögum á þessum slóðum og innviðum stafar af þeirri þróun.

hér sé öflug matvælaframleiðsla og að við getum verið sjálfum okkur sem mest nóg um matvæli. Í dag þurfum við að bregðast við margháttuðum nýjum fjölþáttaógnum og tryggja netöryggi. Það gerum við með okkar þjóðaröryggisstefnu og þeirri uppbyggingu sem nauðsynleg er á netvörnum og innviðum á landsvísu. Við lifum í mikið breyttum heimi. Við því höfum við verið að bregðast og verðum að gera áfram af krafti í mörgum grundvallaratriðum, bæði sem fullvalda þjóð á okkar forsendum, á grundvelli okkar sérstöðu sem vopnlausrar þjóðar og eyríkis í Norður-Atlantshafi en ekki síður í samstarfi við bandalagsþjóðir okkar og þær þjóðir sem deila með okkur grunngildum og sýn á samfélag þjóðanna og standa vörð um mannréttindi, lýðræði og dómskerfið. Við eigum að bregðast við nýjum veruleika af yfirvegun, stillingu og umfram allt festu með hagsmuni lands og þjóðar í forgrunni. Það gerum við best í samstarfi við þær vinaþjóðir og þau lönd sem standa okkur næst. Tvíhliða varnarsamningur Íslands og Bandaríkjanna stendur á traustum grunni. Við erum aðilar að Atlantshafsbandalaginu þar sem rödd Norðurlandaþjóða mun verða sterkari á næstu árum. Þær eru um leið okkar helstu vinaþjóðir sem við eigum mikla samleið með og hafa umfram aðrar talað fyrir friðsamlegum lausnum deilumála. Við erum að treysta varnir okkar og viðbúnað vegna nýrra ógna; fjölþáttaógnir, netöryggi, mögulegar árásir á innviði, að grunninnviðir standi sem best af sér náttúruhamfarir, slys og umhverfisslys, jafnvel af mannavöldum eða hryðjuverka af því tagi, fæðuöryggi og grunnviðbúnaður eins og olíubirgðir í landinu og aðrir lykilþættir aðfangakeðjunnar sem halda grunninnviðum gangandi á átaka- eða hamfaratímum.

ekki hluti af þeim breytingapakka sem kom með nefndarálitinu?

og ég vona að við höldum áfram að vinna í því að tryggja að slíkt geti orðið. Eins og ég sagði hér í framsögu þá er þessi framsaga sem ég fór með áðan og nefndarálitið sem ég kynnti niðurstaða nefndarinnar sem allir nefndarmenn skrifuðu undir og því

á listanum. Mig langaði að vita hvort það hefði verið farið eitthvað sérstaklega í það að ýta á friðarsamtök að taka þátt í samráðsferlinu

sem koma frá íslenskum stjórnvöldum í ljósi innrásar Pútíns í Úkraínu? Öll önnur Norðurlönd hafa brugðist við innrásinni bæði hratt

þannig að það er á mörgum sviðum. Við höfum sannarlega verið að bregðast við. Við erum líka stödd þar sem við erum stödd á landakortinu. Við erum ekki á landamærum Rússlands. Við skulum taka tillit til þess líka að viðbúnaður hlýtur að vera í einhverju hlutfalli við staðsetningu okkar

bara halda því til haga. Ég vil líka halda því til haga að stjórnvöld hafa haldið mjög vel á málum undanfarin misseri og ég tala nú ekki um í viðbrögðum vegna þessara hræðilegu stríðsátaka

Ein af frumskyldum íslenskra stjórnmála er að tryggja öryggi og varnir okkar. Þar vega þyngst varnir gegn ógnum er kunna að valda sjálfstæði okkar, fullveldi, lýðræðislegu stjórnarfari, landamærum og innviðum, öryggi landsmanna og stjórnkerfi okkar skaða, sem um er að ræða ógn utan eða innan lands, af mannavöldum eða sökum náttúruhamfara hér á landi. Samkvæmt lögum um þjóðaröryggisráð ber ráðinu að stuðla að endurskoðun þjóðaröryggisstefnu á fimm ára fresti. Það er mikilvægt að slík endurskoðun eigi sér stað og enn mikilvægara að svo sé gert ef atburðir eða breytingar eiga sér stað sem hafa haft eða geta haft áhrif á þjóðaröryggi. Í kjölfar heimsfaraldurs og nú í ljósi stríðsins í Úkraínu má segja að endurskoðunin sé svo sannarlega tímabær. Þar sem ég sit fyrir hönd meiri hlutans á þingi í þjóðaröryggisráði og einnig sem nefndarmaður í utanríkismálanefnd hefur aðkoma mín því verið bæði á vettvangi ráðsins og nefndarinnar. Árið 2016 samþykkti Alþingi þingsályktun um þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland

Við endurskoðun stefnunnar fjallaði þjóðaröryggisráð um málið á reglulegum fundum og hélt sérstakan vinnufund þar um. Eins og fram kemur í greinargerð með tillögunni var litið til þess að störf þjóðaröryggisráðs á undanförnum árum væru til þess fallin að leggja góðan grunn að ábendingum um endurskoðun stefnunnar. Helst má þar nefna skýrslur varðandi eftirlit ráðsins með framfylgd stefnunnar, svo sem skýrslu ráðsins um ástand og horfur í þjóðaröryggismálum

Í skýrslu þjóðaröryggisráðs um mat á ástandi og horfum í þjóðaröryggismálum, sem birt var í febrúar 2021, var lagt mat á margvíslega áhættuþætti og í þeim efnum tekið mið af markmiðum og áherslum þjóðaröryggisstefnunnar. Margir þessara áhættuþátta tengjast innbyrðis og eru bæði af alþjóðlegum og innlendum toga. Lagt var mat á einstaka áhættuþætti, aðlögunarhæfni samfélagsins og áfallaþol þess, m.a. í tengslum við virkni mikilvægra innviða. Í skýrslunni var einnig að finna ábendingar um þætti sem þjóðaröryggisráð telur að þurfi að taka til sérstakrar skoðunar af hálfu stjórnvalda. Í mars 2022 samþykkti þjóðaröryggisráð svo að fela stýrihópi ráðsins að gera tillögur að uppfærðri matsskýrslu vegna hinnar alvarlegu stöðu sem komin var upp vegna innrásar Rússa í Úkraínu. Leit sú skýrsla dagsins ljós í desember. Í skýrslunni segir m.a. að ný staða blasi við í öryggismálum í Evrópu í kjölfar innrásar Rússa í Úkraínu. Þar með hafi skapast eitt alvarlegasta hættuástand í öryggismálum álfunnar frá lokum síðari heimsstyrjaldar. Með leyfi forseta vil ég vitna í skýrsluna hvað varðar breytingar á grunnstefnu Atlantshafsbandalagsins, en þar segir: „Ný grunnstefna Atlantshafsbandalagsins var samþykkt á leiðtogafundi þess í júní 2022. Í stefnunni eru skilgreind meginmarkmið og verkefni bandalagsins næsta áratug. Hin nýja grunnstefna endurspeglar gjörbreytt öryggisumhverfi frá því að fyrri grunnstefna var samþykkt árið 2010. Þar segir að óvissa ógni öryggi bandalagsríkja og friði og stöðugleika á alþjóðavísu og að Rússland sé helsta ógnin við öryggi bandalagsríkjanna. Rússland leitist við að koma á fót áhrifasvæði og beinni stjórn með þvingunum, undirróðursstarfsemi, árásarógn og innlimunum. Rússland hiki ekki við að beita valdi til þess að ná fram pólitískum markmiðum sem grafi undan regluverki alþjóðasamskipta og lýðræðislegum gildum. Þá sé stefna kínverskra stjórnvalda að mörgu leyti vaxandi áskorun fyrir öryggishagsmuni Atlantshafsbandalagsins.

Virðulegi forseti. Það þarf enginn að velkjast í vafa um það að við lifum á óvissutímum í varnar- og öryggismálum og því er endurskoðun þjóðaröryggisstefnu okkar veigamikill þáttur í að skoða hvar við stöndum og hvernig við getum gert betur til að tryggja þjóðaröryggi okkar í framtíðinni. Það er mat þjóðaröryggisráðs að þjóðaröryggisstefnan sem samþykkt var árið 2016 hafi staðið vel fyrir sínu. Í stefnunni er lögð til grundvallar víðtæk nálgun á öryggishugtakið og mikilvægi samhæfingar innan stjórnkerfis þannig að hægt sé að ná fram markmiðum hennar.

Eins og fram kemur í greinargerð hefur þjóðaröryggisráð bent á að ógnir og aðrar áskoranir í öryggismálum eru síbreytilegar og flóknari en áður.

Mörg erlend dæmi þar sem aðilar hafa haft óæskileg áhrif á lýðræðislegt ferli sýna mikilvægi þess að við sofnum ekki á verðinum. Því er mikilvægt að þjóðaröryggisstefnan taki mið af þessari þróun og að í upphafsorðum stefnunnar sé tekið skýrt fram að tilgangur hennar sé einnig að tryggja lýðræðislegt stjórnarfar. Í þessu sambandi er vert að benda á vægi svokallaðra fjölþáttaógna, en undir þær falla aðgerðir þar sem beitt er mismunandi aðferðum með samtengdum og skipulögðum hætti í þeim tilgangi að valda skaða og ná fram markmiðum sem veikja áfallaþol samfélagsins.

Alþingi samþykkti sérstök lög um þjóðaröryggisráð í kjölfar samþykktar þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland árið 2016. Vert er að minna á að þjóðaröryggisráð er samstarfsvettvangur um þjóðaröryggismál og samráðs- og samhæfingarvettvangur um framkvæmd ráðuneyta og stofnana um þjóðaröryggisstefnu um þjóðaröryggisstefnu sem nú er til endurskoðunar. Hlutverk þjóðaröryggisráðs er jafnframt að meta reglulega ástand og horfur í öryggis- og varnarmálum og er mikilvægt að í stefnunni verði áréttað að mat þjóðaröryggisráðs á ástandi og horfum taki til allra málefnasviða stefnunnar. Þjóðaröryggismál eru þverfagleg og viðfangsefnin oft samofin mörgum samverkandi þáttum. Samvinna og samhæfing verður því að vera leiðarstef í samskiptum okkar við samstarfsríki og á milli stofnana. Því er talið mikilvægt að hnykkja á því í endurskoðun á stefnunni. Þar segir m.a., með leyfi forseta: „Lögð verði áhersla á mikilvægi samvinnu og samhæfingar í stjórnkerfinu á þeim sviðum sem þjóðaröryggisstefnan tekur til

Mikilvægi norðurslóða hefur aukist undanfarin ár og ljóst að sú þróun mun halda áfram, bæði hvað varðar öryggis- og varnarmál sem og varðandi loftslagsmál. Norðurslóðir eru víðfeðmt svæði og því ber að skoða málefni svæðisins frá víðu sjónarhorni. Í takt við þingsályktun um stefnu Íslands í málefnum norðurslóða frá árinu 2021 er því lagt til að skerpa á mikilvægi umhverfis- og öryggishagsmuna Íslands á hafsvæðinu umhverfis landið og á norðurslóðum í alþjóðasamvinnu og innlendum viðbúnaði. Þó að helstu öryggismál á hafsvæðinu við Ísland tengist

hafsvæðið milli Íslands, Grænlands og Bretlands, svokallað GIUK-hlið, og norður í íshaf. Líklegt er að slík þróun muni halda áfram í ljósi þeirra öryggismála sem uppi eru í álfunni. Þjóðaröryggisstefnan er heildarstefna landsins er varðar þjóðaröryggi. Eins og gefur að skilja tengjast aðrar stefnur, svo sem netöryggisstefna og fleiri, þjóðaröryggi.

Fer það að mínu mati betur, enda geta stefnur er tengjast einstaka málaflokkum komið til sjálfstætt þótt tengslin við þjóðaröryggi séu ótvíræð. Talin er ástæða til að ítreka þýðingu mikilvægra innviða í þjóðaröryggisstefnu, enda nauðsynlegt fyrir samfélagið að þeir virki sem skyldi.

og segir: „Að stuðlað verði að vernd og órofa virkni mikilvægra innviða og styrkingu áfallaþols samfélagsins gagnvart hvers kyns ógnum. Lögð verði áhersla á að tryggja skilvirkan og samhæfðan viðbúnað og viðbrögð til þess að takast á við afleiðingar hvers kyns ógna við

Loftslagsöryggi skiptir mjög miklu máli. Loftslagsbreytingar blasa við og það er alveg ljóst að við munum þurfa, ásamt öðrum löndum, að gera gagngerar breytingar á okkar stefnu hvað það varðar. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að auka áfallaþol samfélagsins með skilvirkum og samhæfðum viðbúnaði og viðbragði. Hafa þarf í huga að kerfisbrestur á einu sviði getur haft alvarleg áhrif á virkni annarra þátta og er nærtækasta dæmið rof á aðfangakeðjum í heimsfaraldrinum eða vegna fjarskipta hér innan lands vegna veðurs. Við verðum að greina kerfislæga veikleika og fyrirbyggja að hægt sé að nýta þá til að valda skaða eða misbeita þeim í annarlegum tilgangi. Virðulegi forseti. Það er staðreynd að loftslagsbreytingar munu hafa verulegar afleiðingar á heimsvísu og leggst á okkar herðar að taka fullt tillit til þeirra eins og ég gat um áður. Áhrifanna verður vart á flestum þeim sviðum er varða áherslur þjóðaröryggisstefnunnar. Í greinargerðinni er sérstaklega nefnt samgönguöryggi, orkuöryggi, matvælaöryggi og fæðuöryggi og samfelld virkni þýðingarmikilla innviða samfélagsins. Einnig er vert að benda á súrnun sjávar sem rekja má til losunar gróðurhúsalofttegunda og aukins styrks koltvísýrings í andrúmsloftinu.

ein sú mesta í heimi hér á landi og fer vaxandi. Mikilvægir innviðir landsins eru í sívaxandi mæli sjálfvirkir og samtengdir. Einnig fara verslun og viðskipti í auknum mæli fram í gegnum netið, sem vissulega er jákvæð þróun en kallar á auknar kröfur um öryggi fjarskiptaneta og upplýsingakerfa. Fyrirtæki og einstaklingar hafa ekki farið varhluta af netárásum og stafrænum innbrotum og hafa í netöryggisstefnu fyrir Ísland verið sett markmið og áherslur til að efla netöryggi alls samfélagsins. Vil ég ítreka mikilvægi þess að horft sé til samráðs stjórnvalda og einkaaðila í því sambandi. Virðulegi forseti. Grunngildi okkar hér á landi vega þungt í viðhorfum okkar um frjálst lýðræðissamfélag og virk samskipti við vinalönd. Öryggis- og varnarmál eru á málefnasviði utanríkismálanefndar og eiga allir stjórnmálaflokkar á þingi þar sæti eða áheyrnarfulltrúa. Eftir að þjóðaröryggisráð tók stefnuna til endurskoðunar var hún lögð fram af forsætisráðherra sem fer fyrir ráðinu samkvæmt lögum. Hefur utanríkismálanefnd haft stefnuna til umfjöllunar og kallað til sín fjölda gesta og farið vandlega yfir málið. Góðar athugasemdir bárust nefndinni vegna endurskoðunar sem heilt yfir voru jákvæðar. Allir gera sér grein fyrir því að þjóðaröryggi er án efa eitt veigamesta hlutverk stjórnvalda á hverjum tíma, m.a. var velt upp í umsögn hvort tímabært væri að fela Landhelgisgæslunni lögbundið hlutverk á sviði varnarmála landsins en í dag sinnir gæslan varnartengdum verkefnum með samningi við utanríkisráðuneyti og fara þau verkefni vaxandi. Gæslan sinnir öryggis-, eftirlits-, björgunar- og löggæsluhlutverki á hafsvæðinu og fylgist með athöfnum og umferð um lögsögu í lofti og á sjó. Landhelgisgæslan annast einnig mengunarvarnir og eftirlit á grundvelli sérstaks þjónustusamnings þar um. Hlutverk Gæslunnar er því gríðarlega víðtækt. Í umsögn Bændasamtaka Íslands kom fram ánægja með að orkuöryggi væri sett inn í þjóðaröryggisstefnuna, sem jafnframt er stór þáttur í að hægt sé að tryggja fæðuöryggi þjóðarinnar. Vísa samtökin í nýlega skýrslu starfshóps um neyðarbirgðir og þær áskoranir sem blasa við til að tryggja fæðuöryggi á Íslandi.

og tel ég það til bóta. Eins og áður hefur komið fram féll út eitt orð, það er reyndar mjög veigamikið — loftslagsbreytingar — sem nefndin sannarlega gerir breytingar á og setur aftur á sinn stað. stað. Herra forseti. Stafrænt fullveldi hefur verið nefnt í þessari umræðu oftar en einu sinni og oftar en tvisvar og vert að taka fram að stafrænt fullveldi gengur út á það að við tryggjum hér innviði, varaleiðir og þrautavaraleiðir ef neyðarástand skapast. Ég tel til mikilla bóta að slíkt sé sett inn í þjóðaröryggisstefnuna og því haldið á lofti, enda um veigamikinn þátt að ræða. Að lokum vil ég þakka nefndarmönnum og starfsmönnum í þjóðaröryggisráði og utanríkismálanefnd fyrir gott samstarf og vænti þess að breið samstaða verði um endurskoðaða þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland hér á Alþingi Íslendinga. Kærar þakkir og ég hef lokið máli mínu.

Auðvitað á að hugsa til framtíðar og velta fyrir sér hvaða myndir gætu birst okkur,

fínn grunnur fyrir þá uppfærslu sem hér er til umræðu. En veruleikinn breytist mjög hratt, heimsmyndin líka og við því þarf einfaldlega að bregðast. Það má segja að mest púður í þessari útgáfu stefnunnar sé lagt í útvíkkun á þeim ógnum og hættum sem við gætum staðið frammi fyrir og stöndum í raun frammi fyrir.

auðvitað að setja stefnu um einstaka þætti sem eru til umræðu, en það verður líka að fjármagna þá. Það er til lítils að leggja mikla áherslu á netöryggi ekkert er svo gert meira með það og það stendur bara á blaði. Þess vegna þarf þingheimur að fylgja því eftir í fjárlagagerð að fjármagna þessa hluti. Ég er í sjálfu sér sammála því að það er gott og rétt að við horfum núna á heiminn í gegnum örlítið gleiðari linsu en áður og skilgreinum nýja þætti sem geta skapað okkur hættu í framtíðinni. Samt er það þannig að þótt við megum ekki ganga út frá því að eina ógnin sem að okkur steðji séu hefðbundin stríðsátök þá megum við heldur ekki vanmeta þann þátt. Þess vegna grundvallast stefna okkar áfram ekki síst á þátttöku í Atlantshafsbandalaginu annars vegar og hins vegar á tvíhliða samningi við Bandaríkin. Hvort tveggja eru gríðarlega mikilvægir hlutir en ég hefði talið að líkt og nágrannaþjóðir okkar og aðrar þjóðir þá ættum við að horfa enn víðar og velta því fyrir okkur hvort fjölþjóðlegt samstarf í meira mæli sé rétt nálgun til að tryggja öryggi öryggi okkar til framtíðar og öryggi á svo margan hátt; efnahagslegt öryggi, félagslegt öryggi og ýmislegt annað.

nefndin hafi í sínum meðförum hnykkt á mikilvægi grunnstefnu Atlantshafsbandalagsins, sem breytist auðvitað frá tíma til tíma og nú síðast á síðasta ári.

um að samhliða verði unnin varnarstefna fyrir Ísland þar sem grunnur verði lagður að skýrara fyrirkomulagi stjórnsýslu, framkvæmdar, ábyrgðar og fjármögnunar varnarmála Íslands. Mér finnst það hafa komið berlega í ljós í því samtali sem framkvæmdarvaldið hefur átt

Friðrikssyni að ekkert sé því til fyrirstöðu að stefnur sem tengjast einstökum atriðum sem nefndar eru í stefnunni séu unnar sérstaklega, þá held ég að

Líkt og ég sagði áðan, þótt það sé gott að við notum svona gleiðari linsu en við höfum gert áður og tökum inn nýja þætti, þá held ég að við hefðum átt að horfa enn víðar á málið.

þá er ég fyrst og fremst að hugsa um augljósasta skrefið, sem er full þátttaka í Evrópusambandinu. Við sjáum það á allra næstu mánuðum þegar Svíar og Finnar eru orðnir aðilar að NATO þá eru þrjár af fimm stóru Norðurlandaþjóðunum bæði í NATO og Evrópusambandinu. Þá erum við að tala um að 75% af öllum íbúum Norðurlandanna tilheyri báðum þessum samtökum.

álfunni að hlutverk Evrópusambandsins mun verða stærra. Það hefur margoft komið fram, jafnvel af hálfu Bandaríkjamanna, að Evrópuþjóðirnar verði að taka meiri ábyrgð á sér og Evrópusambandið mun þess vegna leika miklu stærra hlutverk í framtíðinni í varnar- og öryggismálum, þó svo að grunnurinn í þessum hefðbundnu vörnum verði áfram innan Atlantshafsbandalagsins og okkur er auðvitað líka best borgið þar. Það sem mér finnst jákvætt við þessa tillögu — ég ætla ekkert að fara í nefndarálitið, það talar fyrir sig sjálft, stefnan gerir það líka og þetta er aðgengilegt öllum

og sumar sem við getum kannski ekki einu sinni gert okkur í hugarlund núna, en a.m.k. þær sem við þekkjum. Ég er satt að segja ekkert svo viss um að okkur stafi miklu minni hætta af þessum fjölþáttaógnum, hverjar sem þær eru, og ég held að þær geti birst okkur í öllum mögulegum og ómögulegum myndum og í rauninni kannski miklu óvæntar en það sem við þekkjum í gegnum tíðina. Eitt af því varðar auðvitað bara lýðræðið. Það virkar

samhliða þeirri hröðu tækni sem við upplifum núna og sjáum þróast á einhverjum veldishraða, sem er fyrirbæri sem fæst okkar skilja í daglegu lífi,

nota samfélagsmiðla sem einhvers konar fíkniefni. Að lokum eru það náttúrlega loftslagsmálin,

alveg klárlega ekki eingöngu vera okkur í Atlantshafsbandalaginu. Þar held ég að við ættum að leita eftir samvinnu og samskiptum við þau fjölþjóðlegu samtök þar sem flest ríki

að mæta þessum hefðbundnu ógnum og taka á hinum nýju. Ég held, þrátt fyrir allt, að þessi

að samþykkt þessarar stefnu lokinni þá hefst vinnan við að tryggja að það sé hægt að framfylgja

sé sífellt uppfærð til að takast á við breytta heimsmynd og breytta tíma. Hlutirnir hafa svo sannarlega breyst frá þeim tíma þegar upprunalega þingsályktunin um þjóðaröryggisstefnu var En við getum horft á þá breyttu tíma frá ýmsum hliðum. Við getum að sjálfsögðu horft á þá frá þeim vinkli

Við lifum við þá breyttu tíma að kalda stríðið, sem við héldum kannski að væri liðið undir lok, var bara að malla þarna. Það hlýnaði aðeins í samskiptum í einhvern tíma en síðan kólnaði það allt aftur og við sjáum hvernig ástandið er í dag.

Það að tryggja öryggi er ekki lengur það að vera hér einstaka sinnum með einhverjar flugvélar í

En það er ekki bara útblásturinn. Allar þessar loftslagsbreytingar munu hafa stórtæk áhrif á okkar heimsálfu.

og þar sem rakastigið verður þannig að líkaminn getur ekki svitnað til að kæla sig. Þá munum við sjá loftslagsflótta, ekki frá framandi löndum heldur erum við að tala um Evrópu. Við erum að tala um Suður-Evrópu. Þegar við förum að sjá það fólk flýja hingað á norðlægar slóðir

Já, fólk getur kannski sótt hingað til að flýja hitann en hættan er einnig sú að súrnun sjávar og mengun og annað muni hafa það mikil áhrif á lífríkið að sjávarútvegurinn, ein af okkar uppistöðuatvinnugreinum, hverfi.

Sannleikurinn er sá að það þarf ekki kafbát eða skip til að klippa í sundur þessa sæstrengi. Það er miklu auðveldara að ráðast á alla okkar innviði

Þetta er það umhverfi sem við lifum í og þarna þurfum við að vera viðbúin, ekki ef heldur þegar slíkar árásir gerast. Við þurfum líka að hafa í huga að hagkerfið okkar virðist alltaf vera byggt á því að vera með einhverja örfáa

En við sáum hversu lítið þurfti til, bara eina litla veiru, til að stöðva alla ferðamennsku í tvö ár. Það er margt annað, alls konar hættur og alls konar orðsporstap sem getur valdið því að ferðaþjónustan, sem að vissu leyti hefur bjargað hagkerfinu okkar frá því að við fórum í gegnum síðustu krísu,

Vísindamenn segja okkur að við séum að ganga í gegnum nýtt tímabil eldvirkni á Reykjanesi en þar í gegn koma allir þessir ferðamenn. Hvað gerist ef það byrjar að gjósa rétt fyrir utan Reykjanes, þar sem við sáum jarðskjálftahrinu

Og það er ekki bara Reykjanes, það er aukin virkni í flestum okkar eldfjöllum. Stundum koma gos á þægilegum stað eins og við Fagradalsfjall þar sem þau verða einfaldlega að ferðamannasegli, svo ég noti nú orð úr umræðu um allt önnur mál. Já, stundum draga gosin að sér ferðamenn og þar höfum við einungis verið heppin. Hvað ef þau fara að stoppa ferðamennina? Er hagkerfið okkar tilbúið að takast á við það? Erum við með áætlanir um það hvað við ætlum að gera þá?

ef ekki eru til áætlanir, og í sumum tilvikum viðbragðsáætlanir, um það hvað við ætlum að gera ef eitthvað af þessu fer að gerast. Hv. þm. Logi Einarsson nefndi það hér áðan að það væri einmitt næsta skrefið hjá okkur að fara í gegnum þessi atriði og tryggja að við værum tilbúin að takast á við þessa hluti.

Það er ekki nóg fyrir okkur að vera búin að hugsa út í það hvað við ætlum að gera, vera með á staðreyndirnar á hreinu, við þurfum líka að fjármagna þær stofnanir og þá þætti sem eiga að sjá um þetta.

Það var öllum sama um það að þessi vél gæti varið okkur fyrir herskipum eða látið okkur vita um herskip eða njósnaskip frá Rússlandi stímandi inn í landhelgina eða að hún gæti gefið okkur upplýsingar um mögulegt eldgos eða ástand á eldgosi einhvers staðar. Við verðum að hugsa hlutina frá öllum hliðum.

höfðu einhverjir snillingar, ég vil kalla þá snillinga vegna þess að þetta var góð hugmynd hjá þeim, keypt auglýsingu á hvern einasta ljósastaur í Sharm El

við erum sammála að mestu leyti um flest sem hér er. Nú þurfum við að halda áfram að vera sammála og við þurfum að halda áfram þeirri vinnu sem þetta er einungis upphafið að. að. Við þurfum að setja fjármagn og vinnu í áætlanir, aðgerðir og framkvæmdir.

„Mikilvægt er að rödd þjóðarinnar fái að heyrast hvað varðar áframhaldandi þátttöku Íslands í NATO og í öðru varnarsamstarfi. Á meðan Ísland er aðili að bandalaginu á það að tala fyrir friði innan NATO og annars staðar á alþjóðavettvangi.

verulega umræðu um þetta mikilvæga mál sem tengist þjóðaröryggisstefnunni og breytingar á gildandi þjóðaröryggisstefnu. Það er rétt sem hefur komið fram, það á að endurskoða þjóðaröryggisstefnu á fimm ára fresti. Hún var samþykkt 2016 og í rauninni hefði átt að vera búið að taka hana fyrir fyrir um tveimur árum síðan en það er náttúrlega eitt og annað sem hefur orðið til þess að því var frestað, sem er miður því um leið undirstrikar það að við erum ekki með nægilega mikinn fókus á því sem ég ég ætla að leggja áherslu á hér á eftir varðandi varnar- og öryggismálin sjálf, þessar svokölluðu hreinu varnir, gamaldags svarnir og öryggismál sem við viljum ræða þá aðeins og fara dýpra í. Tillagan

skref áfram til að styrkja okkur á þeim sviðum og erum að taka umræðuna. Við erum að móta ákveðna stefnu hvað þetta varðar. Síðan auðvitað kom það fram af hálfu ýmissa gesta sem komu fyrir nefndina að fólk saknaði þess að í viðbótartillögunni var aldrei talað um varnir. Eina skiptið sem var talað um varnir var í gömlu tillögunni. Það var ekki verið að tala um varnir og það núna þegar

Það er ekki spurning. Það hefur verið vandað til verka á mörgum sviðum. En við sjáum líka að það er ekki verið að taka föstum tökum það sem skiptir okkur mjög miklu máli, að ríkisvaldið, stjórnvöld hverju sinni, sýni fram á það að þau séu ávallt með augun á boltanum þegar kemur að því að verja öryggi borgaranna. Þetta er svolítið blankó, þetta er bara svona eyða sem var sett fram fyrir þjóðina og birtist okkur í nefndinni en hún hefur hnykkt aðeins á nokkrum þáttum, þó ekki nóg.

og ýta á samstarf og samvinnu þvert yfir ráðuneyti, þvert yfir stofnanir, og það væri óskandi að þetta myndi nú líka leiða til ákveðinnar hagræðingar í rekstri og einfaldara regluverks og gegnsæis og allt það. En þetta þrýstir alla vega á aukið samtal og samvinnu af því að þjóðaröryggisráð

breytingar á grunnstefnu NATO. Það samtal á undan þeirri undirskrift átti sér ekki stað innan utanríkisnefndar. Þetta er eitt lítið dæmi um það

sem að hluta til er byggt upp af einstaklingum sem hafa þekkingu, já, en hafa ekki lýðræðislegt umboð að baki sér eins og utanríkismálanefnd hefur. Þetta eru ákveðnar vangaveltur í tengslum við mikilvægi þess að það sé haft samráð við utanríkismálanefnd. Aðeins að nokkrum öðrum þáttum og bara tvennt sem hefur fengið mig til að hugsa og það eru dæmi um það hversu markvisst er verið að fylgja eftir málum í þjóðaröryggisráði. Hversu mikið samtal á sér stað? Er verið að veita okkur kannski pínulítið falskt öryggi með því að hafa starfandi þjóðaröryggisráð

að vera með nægjanlegan fókus á þessu sviði en ég vil hins vegar draga fram að það er verið að bæta mjög margt á þessu sviði í þjóðaröryggisráði og í þessari tillögu um þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland og ég held að það sé margt sem við þurfum að læra. Þetta er

og það yrði líka meira aðhald á stjórnvöldum þannig að það væri ekki hægt allt í einu bara að leggja til að einhverjir virkir innviðir, sterkir innviðir, mikilvægir innviðir, yrðu seldir eða lagðir niður án þess að

í hvern eigi að hringja. Hvernig virkjum við það ef það eru árásir á Ísland, ef það eru árásir á ákveðna innviði okkar? Hvaða ferli fer af stað? Ég spurði aðeins innan nefndarinnar við umfjöllun um þjóðaröryggisstefnu og það var bara ekkert skýrt. Það var bara alls ekki skýrt hvað þetta varðar. Ég vil taka undir það sem hefur komið hér fram, m.a. af hálfu hv. þm. Loga Einarssonar, að það er eiginlega sjaldan meiri þörf á því að vera í virku alþjóðlegu samstarfi þegar við erum að ræða um grundvallarbreytingar og áskoranir sem við stöndum frammi fyrir í dag, til að ná í frið, til að berjast fyrir friði, en ekki síður líka fyrir stórum verkefnum eins og loftslagsmálunum. Loftslagsmálin eru tekin hérna inn í grundvallarstefnuna. En hvernig verjum við best okkar kröftum í loftslagsmálum?

að vera ekki bara að fylgja alltaf í humátt á eftir Evrópusambandinu heldur að vera virkir þátttakendur í því að berjast við loftslagsvána þá gerum við það best með alþjóðasamstarfi. Við sjáum líka að á þeim sviðum þar sem við höldum okkar stjórn algjörlega og fullkomlega, eins og á sviði loftslagsmála,

við ætluðum að auka okkar alþjóðasamstarf í öryggis- og varnarmálum. Við gerðum það strax, tillögu í fjórum liðum, eftir að árás Rússa inn í Úkraínu hafði átt sér stað fyrir rúmu ári síðan.

fara í markvisst samtal og samvinnu við þau á grunni varnarsamningsins, m.a. að tala um það hvernig hann verður virkjaður ef það verður árás með einhverjum hætti á Ísland. Við vildum líka fara í það — og það er alveg óskaplega mikil hálfvelgja í gangi þegar við erum að tala um viðveru varnarliðs. Við erum ekki að tala um að það eigi að byggja hér upp einhvern her, síður en svo. En við þurfum að geta talað um það að við erum til að mynda eina þjóðin sem hefur ekki allt árið um kring loftrýmisgæslu. Af hverju ekki? Hvaða mat hefur átt sér stað á okkur? Að því sögðu vil ég líka bæta við að við eigum náttúrlega sjálf að byggja upp þekkingu að meta hvaða varnir við viljum hafa, hvaða öryggisventla við viljum hafa. Það erum við ekki að gera. Við erum algerlega að fela öðrum þjóðum það þegar kemur að hinum hefðbundnu vörnum Íslands. Þannig að mínu mati er

það tengist annarri tillögu sem við höfum líka lagt fram, hvar hagsmunum Íslands er best borgið. Er hagsmunum Íslands best borgið í tvíhliða samstarfi eða í fjölþjóðasamstarfi? Við höfum lagt fram tillögu um að það verði einmitt farið í slíka markvissa vinnu, bara blákalt í ljósi þess að við þurfum að endurmeta okkar varnir. Við þurfum að endurmeta okkar öryggishagsmuni. Þá þurfum við líka að endurmeta hvar okkar hagsmunum er borgið á þessum breyttu tímum — gagnvart þessum gríðarlegu áskorunum sem

allar aðrar þjóðir innan Evrópu farið í að endurmeta ekki bara það hvar þær standa í alþjóðasamstarfinu heldur farið í að endurmeta

á samtali, samstarfi og samningum ESB og NATO að menn ætla Evrópusambandinu stærra hlutverk og það minnkar ekki með tilkomu Svía og Finna inn í NATO. Það mun ekkert minnka heldur verða enn frekari tengsl þar á milli. Þannig að þetta þurfum við að skoða. En við höfum ekki farið sjálf — og ég

Norðmenn eru farnir af stað í dýpri samtöl og samvinnu við Evrópusambandið vegna varna þá er ég komin að því sem allir vita, samsetning ríkisstjórnarinnar er þannig að það er auðvitað einn stjórnarflokkur sem greiddi ekki atkvæði með þjóðaröryggisstefnunni á sínum tíma. Ég spái því að það verði

tengjast orðalagi í stefnunni sjálfri, þannig að það er mjög til bóta. En það er að mínu mati hins vegar ekki nóg og þess vegna tel ég mikilvægt að leggja hófleg tillaga. Þetta er tillaga sem ég veit að til að mynda Sjálfstæðisflokkurinn hefði lagt fram sjálfur ef hann væri ekki í þessari blöndu af ríkisstjórn. Ef Vinstri græn væru ekki í ríkisstjórninni þá hefði þetta verið tillaga Sjálfstæðisflokksins sem slíks um að

flesta hluti í nefndinni þó að það hafi ekki fundist hljómgrunnur hjá stjórnarflokkunum til að standa á bak við það að taka þessa tillögu mína inn í nefndarálitið. Það fannst mér miður af því að þetta sendir líka skýr skilaboð, að við séum að vinna okkar heimavinnu þegar kemur að vörnum landsins. Þetta er þjóðaröryggisstefnan. Hún er ekki bara almannavarnaáætlun. Hún er mikilvæg sem slík

varnar- og öryggismálin í þjóðaröryggisstefnunni. Mér finnst þau fá of lítið vægi, það er bara þannig. Í endurskoðun á þessu plaggi, sem hefur staðist ágætlega frá 2016,

og það er flokkur í ríkisstjórn sem einu sinni kallaði sig hægri flokk. Hvers konar er þetta eiginlega? Ég vonast til þess að þingmenn Sjálfstæðisflokksins og vonandi Framsóknarflokksins líka fái að fara svolítið lausbeislaðir inn í atkvæðagreiðslu þegar við greiðum atkvæði um nákvæmlega þetta.

alvarlegar afleiðingar hernaðar Rússa í Úkraínu og aukin spenna í alþjóðasamskiptum kalli á aukna árvekni á fjölmörgum málefnasviðum sem þjóðaröryggisstefnan tekur til.

En við eigum samt sem stjórnsýsla að geta haft okkar stefnu, sýnt okkar viðbragð, segja hvað við viljum og hvernig við ætlum að framkvæma varnarstefnuna. Í sumum ríkjum er það hluti af

Það er sorglegt að fylgjast með því stríði þar sem ein helsta menningarþjóð Evrópu eða forystumaður hennar, hefur ákveðið að ráðast á grannþjóð sína. Við höfum tekið vel á því máli hér í þinginu og stjórnvöld um það að styðja úkraínsku þjóðina heils hugar í sinni baráttu fyrir tilvist sinni og frelsi og sjálfstæði. Ég legg áherslu á orðið tilvist. Þetta er tilvistarstríð hjá þeim. Það er alveg ljóst.

Þessar tvær stoðir hafi ekki jafnt vægi á við aðra liði sem eru taldir upp í þjóðaröryggisstefnu Íslands. Þær gera það ekki. Þetta er alger grundvallarforsenda í þjóðaröryggismálum Íslands og það er það sem við byggjum

Covid og fleira hefur gert það að verkum að þetta hefur tafist. En hingað erum við komin til að ræða endurskoðun á þessari stefnu. Frú forseti. Mig langar að tala á breiðari grunni og kannski aðeins öðrum forsendum en í það minnsta sum hafa talað hér í dag. Að mínu mati er það alger forsenda þess að tryggja frið og öryggi, ekki bara hér á Íslandi heldur í heiminum öllum, að tryggja þannig heim að allir íbúar jarðar geti búið við mannsæmandi kjör. Það er ljóst að við þurfum að deila auðlindum heimsins, það þarf að jafna kjör fólks og það þarf að sjá til þess að völdum og gæðum sé dreift jafnt á milli ríkja og innan þeirra. Þar þarf að taka tillit til þátta eins og stétta, kynja og þjóðernishópa. Við erum gríðarlega langt frá því að vera á þeim stað í dag sem veröld að við öll búum við mannsæmandi kjör. Það er eitt af því sem gerir heiminn hættulegan og gerir það að verkum að í honum er óþarfa óstöðugleiki. Við erum líka að glíma við loftslagsbreytingar af mannavöldum. Ég held að við séum flest sammála um það að jafnvel þó svo að Ísland sé með metnaðarfull markmið sem það er að vinna að, sem og margar aðrar þjóðir heims, þurfi að gera mun betur.

í dag er að mínu mati sóað í hernað, í vopn, í þróun á nýjum og öflugum tegundum kjarnorkuvopna. Það er verið að setja peninga í það sem stundum er kallað varnir fyrir heiminn. Ég vil tala fyrir því hér í dag að með því sé einmitt verið að setja fjármagn í þætti sem auka hættuna en peningarnir fari ekki í það að bæta kjör fólks og berjast gegn loftslagsbreytingum. Mér finnst þær breytingar sem lagðar eru til við þjóðaröryggisstefnuna

þar sem orkuöryggi og fjármála- og efnahagsöryggi er ótryggt, þar sem við búum við stöðuga ógn af netárásum, þar sem hreinlega hinum lýðræðislegu gildum sem við höfum viljað tala fyrir er ógnað. Þess vegna finnst mér gott að í þessari tillögu til breytingar á þjóðaröryggisstefnunni sé verið að ávarpa þessa hluti. Frú forseti. Ég ætla ekki að

Mér fannst gríðarlega jákvætt að þar var verið að fjalla um

sem ég tel að standi því fyrir þrifum að hér á jörðinni geti þrifist gott samfélag. Þar eru hins vegar atriði, svo sem vera Íslands í NATO og að við byggjum á varnarsamningnum við Bandaríkjamenn, sem gerðu það að verkum

Það geisar núna hræðilegt stríð í Úkraínu þar sem Rússar réðust inn í fullvalda ríki. Við sjáum í fréttum á hverjum einasta degi hvernig fólk, almennir borgarar, þjáist og líður vegna stríðsins sem þar geisar og það er að sjálfsögðu á ábyrgð Rússa sem hófu innrásina. Það sem mér finnst skipta máli og hefur komið í ljós í þessu stríði, líkt og öllum öðrum stríðum, er að það eru saklausir borgarar sem verða þar verst úti. Eina raunhæfa leiðin til lengdar til að tryggja öryggi er með því að koma í veg fyrir að til átaka komi. Ég veit að þetta eru ekkert sérstaklega vinsæl eða kannski eftirsótt sjónarmið að tala fyrir, sérstaklega ekki á stríðstímum. Ég tel hins vegar að það sé einmitt nauðsynlegt núna að tala fyrir friði, að tala fyrir afvopnun og að tala fyrir því að að unnið sé að samningum og friðsamlegum lausnum vegna þess að það er þannig sem öllum stríðum lýkur á endanum. Það er skylda okkar sem samfélags, skylda okkar í alþjóðasamfélaginu að tala fyrir því og beita okkur á þann hátt að þetta megi gerast sem fyrst til þess að sem fæstir almennir borgarar líði enn meiri þjáningar vegna stríðsins. Ég er einfaldlega ósammála þeim sem hér hafa talað í dag og sagt að þjóðaröryggisstefnan, eða sú endurskoðun sem hér er lögð til,

breiðri varnarskírskotun, með því að tala fyrir því að Ísland taki þátt í alþjóðlegri samvinnu. Það er ekki verið að taka á því sem ég persónulega myndi helst vilja sjá, sem er úrsögn Íslands úr NATO, en fyrir því er ekki þingmeirihluti og þá verður bara svo að vera en ég held áfram að tala fyrir því sjónarmiði. Hins vegar tel ég að hér sé verið að leggja til breytingar, það sé verið að skerpa á atriðum sem gera Ísland öruggara í alþjóðasamhenginu. Svo er það auðvitað eilífðarmál að halda áfram að vinna að því að gera heiminn öruggari. Ég tel mikilvægast í því að tala fyrir málefnum friðarins, að tala fyrir afvopnun og að tala fyrir því að það sé gert samkomulag, að það sé talað fyrir friðsamlegum lausnum í hvívetna. Þess vegna finnst mér þessi breyting sem hér er lögð inn bara tala ágætlega inn í það. Svo þurfum við auðvitað að halda áfram að vinna að því sem skapar hið raunverulega öryggi í heiminum öllum.

við erum í rauninni með tvíþætt markmið varðandi losun og loftslagsbreytingarnar, annars vegar að eiga hlutdeild í markmiði ESB, 29% miðað við 2005-losunina til 2030, og síðan erum við með okkar sjálfstæða markmið sem við við ráðum sjálf yfir og eigum að geta uppfyllt. Telur hv. þingmaður að við séum komin þangað að við getum gert það og telur hv. þingmaður að þetta sé raunhæft miðað við þær aðgerðir sem hefur verið farið

loftslagsmálin eru í algerum forgangi hjá ESB og ég er þeirrar skoðunar að starf okkar innan alþjóðastofnana og í fjölþjóðasamstarfi muni skila meira í baráttunni fyrir litla þjóð eins og okkur Íslendinga. Getur hv. þingmaður að einhverju leyti verið sammála mér þar?

við séum algjörlega sammála um mikilvægi þess að takast á við loftslagsbreytingar. Okkur kann í einhverjum tilfellum að greina á um aðferðir en ég hygg að þegar kemur að hinu stóra yfirliggjandi máli, sem er það að bæði við og aðrar þjóðir verðum að verðum að axla ábyrgð og vera með aðgerðir og ná árangri þegar kemur að loftslagsmálunum, þá séum við sammála. Já, ég held að Ísland geti alveg uppfyllt sín markmið. Ég held að við þurfum auðvitað öll, bæði við sem einstaklingar, fyrirtæki í landinu og stjórnvöld, að vinna að því til að það takist. Ísland er með metnaðarfull markmið og ég held að það sé full ástæða til að gera ráð fyrir því að við ekki bara getum

eftir því að vita hvort ég vildi gera það í gegnum Evrópusambandsaðild þá er það ekki það sem ég er að tala fyrir heldur að við vinnum þétt saman með öðrum þjóðum því að þetta er alheimsvandi og við verðum að vinna saman.

berum orðum, að þá bendi framreikningar stofnunarinnar ekki til þess að unnt verði að draga úr losun um 55% fyrir árið 2030, þ.e. ef við miðum við staðla Evrópusambandsins en ekki einhverja heimatilbúna staðla.

skipti mjög miklu máli þannig að við förum ekki alltaf einhverjar leiðir sem eru bara til heimabrúks og erum þá ekki að gera það sem við þurfum að gera og það er að taka miklu stærri skref í loftslagsmálum og hvernig við tæklum loftslagsvandann,

held ég að við hv. þingmaður séum sammála um að við verðum að ná árangri í loftslagsmálunum. Auðvitað gerist

ríki fyrir sig, því að það er auðvitað þannig sem hinn raunverulegi samdráttur verður. Mér finnst það mikilvægt — og mig langaði bara að draga umræðuna aðeins aftur að þjóðaröryggisstefnunni og þá skiptir það máli hvernig við vinnum að losuninni. Hún verður að vera sanngjörn, umskiptin verða að vera sanngjörn. Það skiptir máli til þess að tryggja öryggi í heiminum. Það er ekki hægt að vera með aðgerðir sem eru þannig að þær bitna verst á þeim fátækustu í heiminum því að það mun auka enn frekar á óstöðugleika og auka líkurnar á stríði og samkeppni um auðlindir. Það getur, líkt og önnur stríð, einungis leitt til þess að það eru almennir borgarar sem á endanum tapa

Virðulegi forseti. Ég þakka framsögu hv. nefndarformanns og mjög góða og gagnlega umræðu hér í þingsal. Ég fagna því að við ræðum hér loksins endurskoðun þjóðaröryggisstefnunnar. Sömuleiðis er samstaða utanríkismálanefndar í málinu ánægjuleg og samstarfið þar og yfirferð málsins hefur verið mjög vönduð. Það er virkilega jákvætt hversu samstiga þingmenn hafa verið, úr öllum flokkum, varðandi grunngildi okkar og algjöra samstöðu lýðræðisríkja í þeim áskorunum sem við höfum glímt við í öryggis- og varnarmálum. Þótt þjóðaröryggisstefnan frá 2016 hafi staðið vel fyrir sínu er ljóst að heilmiklar vendingar hafa orðið í öryggis- og varnarmálum sem hafa óhjákvæmilega áhrif á endurskoðun stefnunnar. Þar er innrás Rússa í Úkraínu, stríð í Evrópu, auðvitað ofarlega í huga en sömuleiðis hröð tækniþróun, sérstaklega í net- og upplýsingatækni. Það er nauðsynlegt að bregðast ákveðið við auknum áskorunum og breyttu öryggisumhverfi. Virðulegi forseti. Eins og fleiri hv. þingmenn hafa áréttað hér í umræðunni er mikilvægt að Ísland sé bæði virkur og áreiðanlegur aðili í alþjóðlegu samstarfi á sviði öryggis- og varnarmála. Við getum ekki verið eftirbátur í alþjóðlegu samstarfi og þurfum að fylgja eftir alþjóðlegum skuldbindingum í málaflokknum. Mig langar að taka undir það sem m.a. hv. þm. Logi Einarsson kom hér inn á í umræðunni varðandi það að það er eitt að skrifa út stefnu og markmið á blað, annað er svo að framkvæma þetta og auðvitað að fjármagna. Það á reyndar við um fleiri málaflokka en þennan. Það var þess vegna sérstaklega ánægjulegt að fylgjast svo náið með breytingunum sem við Sjálfstæðismenn leiddum og leiðum enn í utanríkisráðuneytinu. hugsa sér að það séu aðeins örfá ár síðan utanríkisráðherra Sjálfstæðisflokksins endurvakti þar varnarmálaskrifstofu, og setti á fót deild fjölþáttaógna, svo dæmi séu tekin. Vaxandi framlög í þessum málaflokki tala sínu máli og sömuleiðis fjárfestingar hér á landi vegna varnarsamstarfs okkar. Ég vek sérstaklega athygli á áherslu hv. Þetta eru hornsteinarnir í vörnum Íslands og jákvætt að nefndin leggi til breytingar til að undirstrika það. Þá er sömuleiðis mikilvægt að samráð þjóðaröryggisráðs og utanríkismálanefndar sé aukið og jákvætt að sameiginlegur skilningur beggja aðila varðandi það sé undirstrikaður í nefndaráliti.

endurskoða mjög alla sína þætti þegar kemur að vörnum. Telur hv. þingmaður vera nægilega langt gengið í þessari þjóðaröryggisstefnu miðað við núverandi aðstæður, miðað við það ákall sem er á Vesturlöndum og ekki síst í Evrópu, að taka svolítið til hjá sér og skerpa sig þegar kemur að varnar- og öryggismálum? Hv. þingmaður kemur úr Sjálfstæðisflokknum og ætti að átta sig á mikilvægi þess

eins og staðan er núna að það hefði ekki mátt vera minna. Mér finnst við hafa gert mikilvægar breytingar og náð mikilvægri lendingu í nefndinni sem allir gátu einhvern veginn orðið ásáttir um og mér finnst það mjög mikilvægt og ég heyri að fleiri hv. þingmenn hafa tekið undir það í umræðunni í dag að það sé mjög mikilvægt að við séum öll sammála um þessa lendingu sem þó varð í nefndinni. Þannig að eins og staðan er núna þá get ég unað við niðurstöðuna sem við urðum ásátt um í nefndinni.

samstarfsflokkanna og ekki síst Vinstri grænna þegar kemur að þessu. Auðvitað var það ákveðin blessun árið 2016 að það var mikill og breiður meiri hluti með þjóðaröryggisstefnunni þá sem markaði mjög ákveðin spor og mikilvæg. Það þurfti ekki að fara í það að víla og díla við Vinstri græn varðandi mótun þeirrar þjóðaröryggisstefnu heldur voru bara ákveðnir grunntónar slegnir þar. hins vegar í breyttu umhverfi, gerbreyttu umhverfi, einni mestu ógn sem steðjar að vestrænum lýðræðisríkjum með stríðinu í Úkraínu, þá finnst mér miður að ríkisstjórn sem Sjálfstæðisflokkurinn á hlut að skuli ekki vera skýrari í þessu.

Við erum stoltur stofnaðili að NATO og erum engir eftirbátar í því samstarfi. Við höfum ekki verið það og við munum ekki verða það. Ég hef ekki orðið vör við það að vinir okkar í öðrum flokkum, ýmsum öðrum flokkum, ólíkum flokkum, hafi átt í einhverjum vandræðum með þetta. Það er bara orðin mikil samstaða um þetta. Auðvitað hafa orðið breytingar í þessa veru víða annars staðar, m.a. í Evrópu og hjá vinaþjóðum okkar á Norðurlöndunum. Það sem mér þótti mikilvægt umfram margt og við urðum ásátt um í nefndinni var samstaða og það var lendingin. Mikilvægast finnst mér þó að við horfum til aðgerða, þeirra aðgerða sem við höfum gripið til og munum áfram grípa grípa til og ég hvet hv. þingmann til að fylgjast grannt með því hvort við séum ekki að standa okkur þegar kemur að varnarsamstarfi og samstarfi í öryggis- og varnarmálum á Íslandi.

Þær breytingar sem hér eru lagðar til í endurskoðaðri þjóðaröryggisstefnu eru jákvæðar. Mikilvæg skref eru stigin í málefnum eins og loftslagsbreytingum, orkuskiptum og orkuöryggi sem síðan lýtur aftur að fæðuöryggi þjóðarinnar. Innviðir eru teknir fyrir í stefnunni með skýrari hætti og það er jákvætt. Það er mikilvægt að hafa í huga að þjóðaröryggisstefnan er ekki útfærsla á einstökum aðgerðum, hún leggur línurnar og áhersluþættina. Það er síðan þjóðaröryggisráð sem er samhæfingaraðilinn og síðan eru það ráðuneytin sem bera ábyrgð á framkvæmd stefnunnar í sínum málaflokkum. Við Íslendingar höfum sérstöðu meðal vestrænna þjóða þegar kemur að öryggis- og varnarmálum. Ísland hefur ávallt verið herlaus þjóð, þjóð án vopnaframleiðslu, en er í varnarbandalagi sem byggir á hernaðarlegum grunni og í því felst að sjálfsögðu sérstaða. Varnarsamningur Íslands og Bandaríkjanna og aðildin að Atlantshafsbandalaginu eru grundvallarþættir í samþykktri þjóðaröryggisstefnu Íslands. Við eigum allt okkar undir í þessu samstarfi. Þess vegna verðum við að tryggja að hér sé ávallt sá viðbúnaður til staðar sem þarf ef hingað yrði kallaður til herafli á ófriðartímum. Þetta er grundvallaratriði. Við þurfum auk þess að auka þekkingu þeirra íslensku starfsmanna sem starfa að málaflokknum íslenskir starfsmenn verða að öðlast þekkingu, reynslu og innsýn sem nýtist í verkefnum, æfingum og stefnumörkun hér heima fyrir. Þannig eykst okkar eigin geta og sérfræðiþekking í öryggis- og varnarmálum á Íslandi. Með því að kosta sérfræðinga til starfa er stutt við starf bandalagsins og um leið öðlumst við mikilvæga reynslu. Við sem herlaus þjóð höldum úti afmörkuðum varnarviðbúnaði og fyrst og fremst í tengslum við samvinnu við Atlantshafsbandalagið og á grunni tvíhliða varnarsamnings við Bandaríkin. Aukin framlög íslenska ríkisins og Atlantshafsbandalagsins til framkvæmda hér á landi hafa aukið öryggis- og varnarviðbúnaðargetu landsins.

Við eigum að auka fjárveitingar hvað þetta varðar, auka sérfræðiþekkingu okkar eigin fólks á þeim sviðum þar sem Ísland getur með borgaralegu framlagi lagt sitt af mörkum. En hver er öryggisímynd okkar Íslendinga? Merking öryggishugtaksins hefur breyst á skömmum tíma. NATO og þróun bandalagsins í átt til borgaralegrar nálgunar á öryggismálum gefur okkur aukin tækifæri,

til að leggja sitt af mörkum og styrkja með því stöðu sína innan bandalagsins. Því má velta fyrir sér hvort umræðan um öryggis- og varnarmál hafi verið nægilega djúp hér á landi. Innrás Rússa í Úkraínu, innrás inn í sjálfstætt fullvalda ríki í Evrópu, breytti öryggismálum í álfunni til framtíðar. Þessi einstaki atburður á okkar tímum kallar að sjálfsögðu á umræðu og við honum er verið að bregðast, m.a. með því að leggja fram breytingar á þjóðaröryggisstefnunni. Stríðið er okkur þörf ábending um mikilvægi varnarsamstarfsins við Bandaríkin og veru okkar í varnarbandalaginu NATO og þess vegna verðum við að sjá til þess að við uppfyllum ávallt okkar skuldbindingar hvað þetta varðar. Höfum hugfast að hlutleysi veitir enga vörn. Þó svo að það sé vissulega göfugt markmið þá veitir það enga vörn. Úr fræðasamfélaginu hefur komið gagnrýni á þann veg að hin nýja tillaga að þjóðaröryggisstefnu Íslands taki ekki mið af auknu hernaðarlegu mikilvægi Íslands. Þessu er ég ósammála. Hernaðarlegt mikilvægi Íslands hefur ekkert breyst. Það er mikilvægt og hefur verið mikilvægt. Það er hið sama og það hefur verið og það er áfram mikilvægt. En við höfum kannski ekki gefið því nægjanlegan gaum, sérstaklega eftir brotthvarf varnarliðsins. Við höfum tekið virkan þátt bæði á vettvangi Atlantshafsbandalagsins en líka í samstarfi Evrópuþjóða í kjölfar innrásarinnar í Úkraínu. Það á einnig við um viðskiptaþvinganir. Herra forseti. Ísland er friðsamt land og það friðsamasta í heimi samkvæmt svokölluðu Global Peace indexi, ef má nota erlenda tungu, en í því felast tækifæri Íslands. Ég hef sagt það hér oftar en einu sinni úr þessum ræðustól að Ísland hefur alla burði til þess að vera friðflytjandi á alþjóðavettvangi og málamiðlari. Það lýtur ekki síst að því að við erum herlaus þjóð, eins og áður segir, við erum þjóð án vopnaframleiðslu, sem hefur skapað okkur traust á alþjóðavettvangi þegar kemur að þessum málum, friðarmálum, og aðalritari Sameinuðu þjóðanna sagði fyrir ekki svo löngu síðan að Ísland nyti mikils trausts á alþjóðavettvangi. Þess vegna segi ég það hér að í þessu felast tækifæri fyrir Ísland sem við eigum gefa meiri gaum og nýta. Þá komum við að spurningunni hvort Ísland sé vel varið nú þegar við horfum upp á það að ráðist er inn í fullvalda og sjálfstæða þjóð í Evrópu. Ég tel svo vera. Ég tel að Íslands sé vel varið. Hér er öflugt loftvarnakerfi sem samanstendur af ratsjám, fjarskiptastöðvum og stjórnstöð í Keflavík, beintengd við stjórnstöð Atlantshafsbandalagsins í Þýskalandi. Það er búið að gera margt eftir brotthvarf varnarliðsins og margt er í pípunum. Má þar nefna viðhald og nýframkvæmdir á gamla varnarsvæðinu og nú hillir í að það verði boðnar út framkvæmdir við birgðaaðstöðu varnarliðsins, þ.e. Bandaríkjamanna, komi til ófriðar og hingað þarf að flytja birgðir. birgðir. Það er stöðugt verið að endurmeta aðstöðuna á gamla varnarsvæðinu og það er jákvætt og ánægjulegt.

En við þurfum, eins og við vitum öll, að reiða okkur á okkar helstu samstarfsþjóðir í þessu verkefni og þess vegna er brýnt að við við mætum þeim kröfum sem okkur ber að fylgja varðandi viðbúnaðinn hér heima, viðhalda varnarmannvirkjum o.s.frv., til þess að við séum reiðubúin að taka við aðstoðinni ef við þyrftum á henni að halda á ófriðartímum og við stæðum frammi fyrir ógn við öryggi landsins. Því hefur verið varpað fram í umræðunni, einkum af hálfu Viðreisnar, að skoða eigi fasta viðveru herliðs hér á landi. Ég tel ekki þörf á því að hér verði föst viðvera landhers. Síðast var hér landher á vegum Bandaríkjahers árið 1960. Ég sé ekki að við búum við þá ógn sem kalli á slíkan viðbúnað. Ef Rússar ætla sér að ásælast Ísland

eldflaugum frá Svartahafi þvert yfir Úkraínu og alla leið til borgarinnar Lviv sem er nálægt landamærunum við Pólland.

Það eru loftvarnasveitir og loftvarnir sem við eigum að leggja áherslu á og þar höfum við varnarsamninginn við Bandaríkin og eftirlit með umferð í og á hafinu. Þetta eru þeir þættir sem skipta okkur mestu máli. Bandaríkin eru skuldbundin til að senda okkur loftvarnasveitir verði ráðist á landið.

NORAD-kerfið er samstarf milli loftvarna Bandaríkjanna, og þar með talið Alaska, og síðan Kanada. Við vorum hluti af þessum rekstri, þetta er stórt og öflugt kerfi. Það var okkur styrkur að vera þátttakendur í því. Við vorum lítil eining í stórri einingu og það var vel hugsað um okkur.

forseti, að við eigum að óska eftir því við Bandaríkin að fá að tengjast þessu kerfi á ný og ég mun reifa málið á komandi fundi utanríkismálanefndar í Washington núna í lok mars, mikilvægum fundi nefndarinnar. En það er að sjálfsögðu einnig mikilvægt að vera hluti af evrópska kerfinu og stjórnstöðinni í Þýskalandi eins og við erum. Að lokum, herra forseti, þá fagna ég þeim breytingum sem hér stendur til að innleiða í þjóðaröryggisstefnu. Þær eru tímabærar og ég styð þær heils hugar.

Mér fannst togast á í honum það sem hann setur fram og m.a. að það þurfi ekki að meta varnir okkar. Í fyrsta lagi langar mig að spyrja hv. þingmann það færi ekki betur á því að við myndum sjálf styrkja og efla þekkingu okkar á varnarmálum þannig að við myndum meta okkar varnarþörf sjálf en ekki vera háð öðrum hvað það varðar, þó að við gerum það að sjálfsögðu í samstarfi.

að það er alveg óskýrt í dag hvernig við virkjum ákveðna hluti, hvernig við bætum varnir, hvaða samtal hefur átt sér stað. Þetta er hluti af því að móta hér almennilega varnarstefnu. Ég geri mér grein fyrir að hv. þingmaður er í ríkisstjórnarmeirihlutanum og hv.

ég tel að hv. þingmaður verði svolítið að útskýra af hverju þetta liggur þá ekki bara skýrt fyrir í stefnu, svona samtal sem hv. þingmaður ætlar sér að eiga við þingmennina. Af hverju liggur það ekki bara einfaldlega fyrir hvernig við

til Atlantshafsbandalagsins þegar kemur að því að ráða þar íslenska starfsmenn sem munu þá um leið afla sér þekkingar á málaflokknum og og auka þar með þátttöku okkar í Atlantshafsbandalaginu. Ég tel að við eigum að auka þennan mikilvæga þátt og ég kom inn á það í minni ræðu.

er að sjálfsögðu eðlilegt að taka upp þessi mál. Þess vegna er verið að fara þessa ferð. Ég sé ekki að það sé eitthvað tilfallandi að ræða þetta, hv. þingmaður kom einhvern veginn þannig inn á það að þetta væri nú bara eitthvað sem brast á og þá sé rétt að nota tækifærið. Ég treysti þessu

og fulltrúa í Norfolk á vegum utanríkisráðuneytisins sem heldur þessu upplýsingaflæði opnu þannig eins og þetta blasir við mér þá get ég ekki séð að það hafi verið einhverjir hnökrar í þessu samstarfi. Þvert á móti tel ég að

á þessum tímum? Ég vil líka mótmæla því sem hv. þingmaður segir um að við höfum verið að tala um landher, og ég nefndi það sérstaklega, að við séum eingöngu að tala um hann. Við erum að tala um að það er ákveðin viðkvæmni í gangi. Við erum með loftrýmiseftirlit, við erum með kafbátaeftirlit,

hverju getum við ekki bara sagt að þetta verði hér? Hvaða mat hefur átt sér stað að um það sé betra að hafa þetta svona en að hafa ákveðinn fælingarmátt í því að segja að við séum með öflugt kafbátaeftirlit og sterka loftrýmisgæslu og með viðvarandi lið herlið sem sinnir þessari gæslu? sinnir þessari gæslu? Því meira sem við ræðum þetta, því meira finnst mér fólk tipla á tánum í kringum þetta allt saman af því að stjórnarsamstarfið er með þeim hætti sem það er.

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni. Það er engin viðkvæmni af minni hálfu að ræða um loftrýmisgæsluna. Ég er alveg talsmaður þess að hún verði aukin og ég hef jafnframt komið því á framfæri að ég tel að það eigi að hefja viðræður við Bandaríkin um að þau sendi þyrlusveit til að þjónusta

samstarfsaðilar innan NATO. Við þekkjum það að árás á eitt land er árás á þau öll þannig að við erum í þessu varnarbandalagi til að sjá til þess að landið sé þá varið ef hér brysti á styrjöld, sem við vonum að verði nú aldrei.

fyrir okkur en hins vegar er ég eindreginn stuðningsmaður þess að styrkja loftvarnir landsins og sjálfsagt og eðlilegt að taka það upp hvort það sé ekki eðlilegt að hér verði loftrýmisgæsla allt árið. Loftrýmisgæslan hefur gefið góða raun og þetta er eitt af þessum atriðum sem við getum bara einmitt opnað og rætt á fundi nefndarinnar í Washington núna í lok næsta mánaðar.

gamaldags niðurnjörvaða, hernaðartengda öryggishugtaki og Ísland myndi færa sig í átt að nútímalegri og manneskjulegri nálgun á öryggi almennings, öryggi innviða

hvort við þurfum að stía þessu aðeins í sundur aftur og halda almannaörygginu sér og gamaldags varnarmálunum sömuleiðis. Það sem við erum að reka okkur á æ ofan í æ er að varnarmálum

starfshætti líður vel með. Þetta er eitthvað sem ríki láta sig hafa þegar þau standa fyrir varnartengdum framkvæmdum og aðgerðum, en að vera með vera með þessa leyndarklessu utan í öllum þessum mikilvægu grunninnviðum almannaöryggisins — ég velti fyrir mér hvort það geti smitað. Það er smit sem við ættum ekki að sætta okkur við.

Við komumst að því með breytingartillögu sem fjárlaganefnd læddi inn vorið 2019 um að færa 300 millj. kr. úr alþjóðlegri þróunarsamvinnu yfir í varnarmál vegna uppsafnaðrar viðhaldsþarfar og nauðsynjar á því að tryggja óbreytta starfsemi á Keflavíkurvelli. Þessi peningur var mótframlag Íslands í fyrstu af þessum stóru framkvæmdum Bandaríkjahers uppi á velli;

Annað dæmi er viðvera herliðs. Það er búið að nefna það hér í nokkrum ræðum að ekki sé stefnt að varanlegri viðveru herliðs á Keflavíkurvelli,

stóran hluta ársins eru einhverjar hersveitir í loftrýmisgæslu og svo er alls konar annað í gangi. Hvernig kom þetta fram?

og þar var þessi sakleysislega setning sem sagði að viðveran hefði verið frá einhverjum ákveðnum fjölda fyrir nokkrum árum upp í það að vera dagleg viðvera síðustu þrjú árin.

Þetta er framkvæmd sem gengur í berhögg við allar kröfur sem við gerum um upplýsta umræðu,

hvaðeina. Vandinn er sá að öll þessi samtöl eiga sér stað milli aðila sem eru með öryggisvottun sem slær leyndarhjúpi um allt sem þeir ræða.

hér á þingi erum forviða yfir því að frétta, þremur árum seinna, að allt í einu hafi bara verið ákveðið að endurræsa í raun herstöðina á Keflavíkurvelli. Það var gert 2015 og síðan þá hefur hún verið í stöðugum vexti. Ég velti þessu upp vegna þess að leyndarhyggjunni fylgir menning sem er ekki endilega jákvætt að smitist yfir á framkvæmd almannavarna, netöryggis og á framkvæmd allra þeirra ólíku þátta útvíkkaðs öryggishugtaks sem þjóðaröryggisstefna nær utan um.

án þess að snerta á atriðunum sem trufluðu hennar flokk, Vinstri græn. Í þjóðaröryggisstefnunni eru ellefu tölusettir liðir

sem eru akkúrat liðirnir sem snúa að aðild að Atlantshafsbandalaginu, varnarsamningnum við Bandaríkin, norrænu samstarfi á sviði öryggis- og varnarmála og viðhaldi varnarmannvirkja á Íslandi.

framsögumann nefndarálits, þingmann Vinstri grænna, tala fyrir því að rétt væri að skerpa á því að þjóðaröryggisstefnan taki til varna landsins, það er þá með a-lið breytingartillögu nefndarinnar,

Svo snýst þetta í enn fleiri hringi með því að nefndin leggur áherslu á grunnstefnu Atlantshafsbandalagsins í þessu sambandi. Ég verð að segja, frú forseti, að það kom mér verulega á óvart að fulltrúi Vinstri grænna væri hér að

það er atriði sem er kannski einfaldast að setja í þann búning að það sé hálfgalið, en það er fælingarstefna bandalagsins með kjarnavopnum.

þar á meðal þá hugmynd bandalagsins að varnar- og fælingarstefna þess sé byggð á því sem þeir kalla viðeigandi blöndu,

ásamt síðan geim- og netöryggisgetu. Þetta er bundið órofa böndum. NATO er kjarnorkubandalag. Kjarnaflaugar bandalagsins eru það sem þeir kalla endanleg trygging öryggis aðildarríkjanna, með leyfi forseta, „supreme guarantee of the security of the alliance“.

en það kerfi sem heimurinn hefur komið sér upp til að vinna bug á þessum vopnum er ekki að ná árangri. Það hefur ekki náðst nægjanlegur árangur með því að stóla bara á samninginn um að hefta útbreiðslu kjarnavopna, NPT-samninginn, sem

Það sýnir ágætlega hversu bitlaus hann er í raun orðinn að á síðustu árum hafa Rússar verið að endurnýja kjarnaflaugar sínar alveg hægri vinstri

Þess vegna vantar t.d. að styðja við vinnu þeirra sem eru að

Það sem mætti líka gera er það sem ég legg til í breytingartillögu minni við þá stefnu sem við ræðum hér í dag, að tala aðeins skýrar.

Hann hljómar svona, með leyfi forseta: „Að Ísland og íslensk landhelgi sé friðlýst fyrir kjarnavopnum, að teknu tilliti til alþjóðlegra skuldbindinga, í því augnamiði að stuðla að afvopnun og friði af Íslands hálfu.“

Ef fólk getur ekki samþykkt þetta vegna einhverra alþjóðlegra skuldbindinga sem koma í veg fyrir að við segjum að ekki megi koma upp kjarnavopnum á íslenskri grundu

hvenær við ætlumst til þess að það verði hér herafli viðvarandi. Hann er í rauninni að einhverju leyti viðvarandi með loftrýmisgæslunni og kafbátaleitinni en það er eins og við þorum ekki að segja Það má ekki segja það. Það er þessi feluleikur, hugsanlega út af vanlíðan Vinstri grænna í þessu en það má einfaldlega ekki segja hlutina eins og þeir eru. Það eru hér hermenn, því miður ekki alveg upp á hvern einasta dag, en ég tel það mikilvægt af því við erum enn þá eina landið innan NATO sem er ekki með viðvarandi loftrýmiseftirlit.

eitt af því sem hefur komið fram. Alveg eins og þegar hæstv. ráðherrar voru að undirrita grunnstefnu NATO, sem ég tel að hafi verið mjög mikilvægt,

Ráðuneytið vill ekki tala um fasta viðveru herliðs hér á landi vegna þess að föst viðvera feli í sér fasta búsetu sömu einstaklinga á ársgrundvelli. En á hverjum einasta degi ársins eru hundruð hermanna á Keflavíkurvelli, hverjum einasta degi síðustu, ja, hvað erum við að tala um mörg ár núna? Frá 2015, þetta eru að vera átta ár, hafa verið hermenn daglega á Keflavíkurvelli en það heitir ekki föst viðvera vegna þess að þau búa ekki þar heldur eru þau bara í sex vikur eða sex mánuði eða hvað það er. Frá mínum bæjardyrum séð skiptir engu máli hvað hermaðurinn heitir sem er

Sama hefur átt sér stað víða á vegum Bandaríkjanna sérstaklega vegna þess að sú fasta viðvera sem fólk þekkti hérna meðan herstöðin var og hét það er bara ekki þannig sem herstöðvar eru reknar í dag. Í dag er þetta miklu meira legókubbaherstöðvar þar sem púslað er saman einingum eftir getu og þörfum hverju sinni.

Virðulegi forseti. Já, þetta er bara hluti af því sem þarf að taka fyrir í vinnu um varnarstefnu, hvernig við setjum svona fram, hvað felist í því, fælingarmátt það hefur í för með sér. Er til hagsbóta að hafa þetta svona eða er betra einfaldlega að segja: Það er hér viðvarandi vera herliðs óháð því hvort viðkomandi hermaður er hér í tvo daga, tvær vikur eða tvö ár.

fólk hafi verið að grauta öllum hlutum saman inn í þjóðaröryggisstefnu. Ég held það hafi verið tekin hárrétt ákvörðun 2016 um að víkka þjóðaröryggið út, láta það taka til netöryggis, fjarskipta, matvælaöryggis, loftslagsmála, mjög mikilvægt, ekki síst loftslagsmála og fleiri þátta.

En það er bara ekki nóg. Það þarf að vinna varnarstefnu út frá því umhverfi sem við búum við núna. Ein mesta ógn eftir síðari heimsstyrjöld blasir við okkur núna í Evrópu

Einhver, á einhverjum forsendum, ákvað að styðja áform Bandaríkjamanna um rosalega uppbyggingu aðstöðu á Keflavíkurvelli. Einhver einhvers staðar á einhverjum forsendum ákvað að vera til í að hleypa inn mörg hundruð hermönnum á hverjum degi, allt árið um kring, til að sinna ýmsum verkefnum. Þetta er allt varnarstefna í praxís. Vandinn er að þær ákvarðanir sem búa þarna að baki, sú stefna

neina opinbera stefnu að gera það í skugganum, gera það í lokuðum og læstum umræðum þjóðaröryggisráðs sem trúnaðarins vegna má ekki segja neitt frá fundum Nú er ég aftur kominn í það sem ég var að hugsa upphátt í upphafi ræðu minnar, að ég hef áhyggjur af því að öll góðu málin sem er búið að bæta inn í þjóðaröryggisstefnu gætu gætu farið að smitast af þessari leyndarhyggju. Það væri ekki gott. Lýðræðislegt samfélag kallar á opið samtal um allt sem við gerum.